Постъпило е питане от народния представител Корнелия Нинова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно цените на хранителните стоки. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 март. Писмени отговори за връчване от: - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Светослав Тончев; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Станислав Станилов; Станилов; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Ивелин Николов; Николов; - заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Пенко Атанасов; - заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Ангел Найденов; Найденов; - министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Георги Пирински; - министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Георги Пирински; Пирински; - министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Георги Пирински; - министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; Курумбашев; - министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; - министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Десислав Чуколов; Чуколов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Румен Такоров и Бойко Великов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; Ваньо Шарков; - министъра на икономиката, енергетиката и туризма на въпрос от народния представител Любомир Владимиров. Парламентарният контрол ще започне с отговорите на Бойко Борисов – министър-председател на Република България. Преди това – изявление от името на Парламентарната група на „Атака”. Думата има господин Волен Сидеров. Госпожо председател, господин министър-председател, дами и господа народни представители! Правя изявление от името на Парламентарната група на Партия по повод на необоснованите претенции на Република Румъния към Република България. Вече всички знаете, че на 23-ти този месец в изявление министърът на външните работи на Румъния Кристиян Дяконеску изрази напълно неоснователни претенции към териториални води на Република България. Той също така вкара несъществуващия въпрос за румънско малцинство в България. Ние от Партия „Атака” смятаме, че тази намеса във вътрешните работи на България трябва да срещне реакцията на държавните институции. Вчера бяхме на среща с президента на България господин Плевнелиев, който взе отношение по въпроса и дори изрази непримиримост по тази тема. За съжаление обаче в Народното събрание се бави позицията по този въпрос. Също така не чухме позиция на Министерския съвет. Затова аз призовавам, госпожо председател, ние сме готови с декларация, която предлагаме на Народното събрание и в която казваме следното:

между Република България и Република Румъния, както и на твърденията на румънската страна за съществуването на територията на България на румънско малцинство.” Декларацията е кратка, но ясна и категорична. Оставям Ви този екземпляр.

и Народното събрание да изрази позиция по този застрашаващ българската национална идентичност въпрос. Призовавам също така министър-председателят и Министерският съвет да излязат с позиция по темата, тъй като тази тема не е решена. Опитаха се в някои медии се появи информация, че румънският посланик е бил на среща във Външно министерство. Това не решава въпроса, защото ние имаме изявление на държавния секретар в румънското Външно министерство Богдан Ауреску с дата 22 март, в което изявление държавният секретар Ауреску казва, че спорът между България и Румъния може да се разреши чрез метода на равноотдалечеността, като се използва международният съд в Хамбург. И ако преговорите не постигнат успех, спорът може да бъде пренесен в Международния съд в Хага или Международния трибунал по морско право в Хамбург. Това означава,

териториални води – спор за територия, в която според много чуждестранни агенции, вече излезе информация, се намират находища на газ. Явно за това става дума. Затова е натискът на Румъния. Ние от „Атака” смятаме, че България трябва да реагира незабавно, да даде информация какъв е този спор, откога се води този спор, защо българската общественост не знае за него и защо сега, излизайки в публичното пространство, този въпрос изведнъж поставя България в едно унизително положение да бъде притискана едва ли не, да бъде рекетирана. Категорични сме, че трябва да се реагира както от страна на държавните институции, така и от страна на обществото като цяло. Във връзка с това Партия „Атака” организира вдругиден, в неделя от 11,00 ч. пред румънското посолство протест във връзка с арогантните и нахални претенции на румънската страна. Каним всички народни представители, господин премиер, също сте добре дошъл на този протест пред румънското посолство в неделя в 11,00 ч. Благодаря ви за вниманието. Първи ще отговаря Бойко Борисов – министър-председател на Република България, на въпрос от народния представител Волен Сидеров – относно провеждането на съвместно заседание на българското и турското правителство в град Анкара. Господин Сидеров, имате думата да развиете въпроса. господин министър-председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Моят въпрос от името на Парламентарната група на Партия „Атака” е във връзка с проведеното посещение на българския кабинет в Анкара, столицата на Република Турция, на 19 и 20 март тази година. Това посещение беше заявено като съвместно заседание на двата кабинета.

изгоди за България. Преди всичко не приемаме такъв тип съвместни заседания, особено с държава като Турция, която не крие своите имперски амбиции към България. Много пъти от тази трибуна сме изтъквали изявленията на външния министър на Република Турция Давид Оглу, който открито говори за претенциите на Турция и връщане на влиянието на тази страна в рамките на предишната Османска империя. Политиката, която Турция води, се нарича „Две правителства – едно управление. Две държави – едно правителство”. Бяха направени опити – знам, че може би тук ще ми бъде отговорено от господин министър председателя, че подобни заседания вече са били провеждани. Ще припомня как са били провеждани и с кого. Кабинетът на Ирак се опита да проведе такова заседание с Турция. Говорим за Ирак, не за европейски държави. След което министър-председателят на Ирак

Заман”: „С непрекъснатата си намеса във вътрешните работи на съседни държави Турция ще подпали война в целия регион”. Тоест премиерът на Ирак е разбрал, че Турция води политика в своя изгода и използва други държави в своя изгода. изтекло.) Моят въпрос е: какво налага такива заседания, господин премиер? Защо се провеждат в Анкара? Защо България беше унизена на това посещение в Анкара, тъй като Вие поздравихте на турски почетната рота? Нещо, което никой друг държавен глава в Турция не прави. За отговор – Бойко Борисов, министър-председател на Република България.

защото в ХХІ век за териториални претенции на държави – членки на Европейския съюз, е абсурдно да се говори. Що се отнася до отношенията между българското и турското правителство по време на нашия управленски мандат, мога да ги оценя като интензивни, резултатни и по моя оценка – изключително добри. Първата визита на българската правителствена делегация, водена от мен, бе в края на месец януари 2010 г. Между другото, тогава пак ги поздравих по същия начин. Това е практика – да се поздравява на родния език и в България, и в много много други страни, където сме били, стига да можеш да го кажеш. В началото на октомври 2010 г. премиерът на Турция посети България с някои от своите министри, на работна визита, и тогава бе договорено да се установи практика на редовни съвместни заседания. Този разширен формат на междуправителствени заседания е европейски и нов за управленската политика на България. Започва от нашето правителство. В рамките на две години ние проведохме такива заседания с Гърция, Румъния и Израел. През тази година подготвяме техния втори етап. Вие си спомняте, че между Франция и Германия беше проведено също такова заседание, където на едно място, без да се харчат много пари за непрекъснати визити на министри, могат да се разгледат много от проблемите, които има за решаване. Първото съвместно правителствено заседание с Турция се проведе преди дни, на 20 март, в Анкара по покана на турското правителство. Провеждането бе договорено през 2010 г., а датата – определена в процеса на активния диалог между двете правителства. В състава на българската делегация бяха включени министрите на вътрешните работи, на външните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, енергетиката и туризма, регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на труда и социалната политика, на културата, на околната среда и водите. Те проведоха двустранни срещи със своите турски партньори, след които представиха резултатите и позициите на общото пленарно заседание. Приоритетна тема за нашата страна бе развитието на договорите и ускоряване изграждането на междусистемната газова връзка Турция-България. Този въпрос не е слизал от първото място при всяка двустранна среща на различни нива в последните години. Процесът на разговори изясни позициите и на двете страни. Между другото, господин Сидеров, ако организирате и ме поканите в Икономическата комисия, която Мартин Димитров оглавява,

В случая с изключителен натиск, е точната дума – затова публично благодарих на премиера Ердоган, че той лично пое ангажимент в рамките на два месеца да се подпише това споразумение – междусистемната връзка за газ.

съм разбрал. Най-малкото, което съм договорил, е да изградим междусистемна връзка между нашата Национална електрическа компания и турската държавна компания

Госпожо председател! Уважаеми господин премиер, аз не разбрах дали в Анкара е бил поставен един от най-важните въпроси, висящи, между Република България и Република Турция. Това е въпросът с обезщетенията за тракийските имоти.

след много енергия, употребена от Партия „Атака”, все пак мнозинството прие едно решение, с което възлага на правителството да ускори преговорите и да стигне до резултат относно тези над 10 милиарда, които Турция дължи за заграбените имоти на тракийски българи през 1913 г. За съжаление, този въпрос не е бил поставен. Не е бил поставен и въпросът, както разбирам, за бракониерството, което турски кораби вършат всяка година – бракониерство на калкан в българските води. Не е бил поставен въпросът за таксите за турските тирове, които преминават през България по абсолютно нерегламентиран начин, предизвикват катастрофи, внасят цистерни с нерегламентирани материали и всичко това нещо тече безконтролно. Тоест въпросите на две съседни държави, които касаят нашия национален интерес, не са били поставени. Колкото до газовите връзки, не можах да разбера: на каква цена Турция ще ни продава газ, ако това нещо стане; чий ще е този газ? По мои изследвания газът, който се планира да бъде от Баку, също е с руско участие. Там „Газпром” също участва. С две думи: не заблуждаваме ли българската общественост, като говорим за диверсификация, като в същото време пак руски или с участието на Русия газ ще бъде продаван, само че през Турция? И на каква цена? Дали по-евтино, дали по-скъпо? По тази логика защо българският кабинет не отиде да заседава в Москва? Там е основният доставчик на газ, там могат да се договорят цени. Това би била стъпка, която

диверсифициран. Неслучайно Ви моля, организирайте комисията, ще дойда да Ви отговоря там в секретен план, ще Ви кажа всички подробности. Действително „Газпром” е една много сериозна организация в момента.

От турска страна поставиха въпроса за таксата на ТИР-овете, защото тя, знаете, е между 600-700 евро. Те от своя страна поставиха проблемите, които имат с нашите граници и с това че по три-четири дни ги бавим за вноса на пресни зеленчуци и подобни. В същото време

пари. Дори работим по изграждането на такъв ро-ро терминал – да увеличим движението на ТИР-ове. Разбира се, знаете, ние сме обсъдили и в почивните дни те няма да се движат, но всеки ТИР, който преминава през България транзитно, това са пари, които влизат в държавния бюджет. Що се касае за проблемите, които имаме с тях и се спори. Знаете, че има комисия, която работи в момента, и се надявам, когато комисията завърши своята работа, да мога да отговоря и на тези въпроси, които ми зададохте Вие. Следват два въпроса с общ отговор към министър-председателя. Това са въпросите на народния представител Петър Курумбашев относно обявена обществена поръчка от Министерския съвет на стойност 60 млн. 400 хил. лв. и въпрос на народния представител Волен Сидеров относно провеждан търг от Агенцията за обществени поръчки за нови лицензи за софтуер на „Майкрософт” за нуждите на държавната администрация до края на 2014 г. Господин Курумбашев, имате възможност да поставите въпроса си. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Тези дни Министерският съвет, точно преди около месец, обяви една скандална поръчка, за което може да има само две квалификации – те са корупция и цинизъм. Става дума за поръчването на софтуер Windows 8, който още не е произведен. Разбирам грижата нашата администрация да има най-модерен софтуер, но тя не е въвела предишния – Windows 7, още повече че много от компютрите, на които работи нашата администрация, нямат и възможност да се инсталират нито версиите на Windows 7, нито на Windows 8, тъй като хардуерът е доста по-стар. За Ваше сведение, господин премиер, аз съм виждал например в КАТ да работят по ДОС – операционна система, на която съм работил като студент преди 25 години. Те я ползват и в момента. Там нито има компютри, на които да се инсталира тази система, нито има нужда да инсталират Windows 8. Другото, което прави впечатление в тази поръчка, е, че досега са поръчвани около 60 хил. лиценза, сега са поръчали 96 96 хиляди. На въпроса защо толкова много, главният секретар на Министерския съвет е успял да каже, че те всъщност поръчвали и за общини, и за съдебната система, че и за парламента. Каква грижа! Могат да поръчат примерно и 10 хил. нови коли. Да купят на всички общини, на всички от съдебната система, не само на правителството. На всичкото отгоре са написани уникални условия, например да имаш писмо от „Майкрософт” – Ирландия. Питам се: кой ли е имал писмо от „Майкрософт” – Ирландия, за да се обяви по този начин поръчката?! Освен това, при приключването на предишната поръчка сте разширили с 60% над това, което е записано в поръчката

Моят въпрос към Вас е: защо е обявена тази очевидно нецелесъобразна поръчка и мислите ли, че тя може да бъде отменена? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има господин Волен Сидеров да развие своя въпрос по същата тема. господин премиер! Моят въпрос е на същата тема, но аз ще го задам по друг начин. Нашият въпрос, от името на „Атака”, е: защо е нужно да се харчат 60 млн. лв. изобщо за поръчка на нов софтуер на „Майкрософт”, при положение че може да се използва безплатен софтуер на Linux? В тази връзка главният секретар

или така нареченият отворен код, тоест безплатен софтуер. За негово сведение ще дам данни къде се използва Linux. Във френския парламент например са изцяло на Linux; администрацията на град Мюнхен – изцяло на безплатен софтуер; чешките пощенски служби също; Министерството на отбраната, Федералният съд, пощенските служби, флотът и Федералната авиационна администрация на САЩ също използват Linux, макар че точно там се намира „Майкрософт”; Нюйоркската фондова борса, фондова борса, която оперира с милиарди, използва безплатния софтуер обаче; и в заключение, ЦЕРН – Големият адронен колайдер, известен на всички, също използват такава система „отворен код”, или безплатен софтуер. Въпросът ми е: защо, какво налага да се плаща такава голяма сума за „Майкрософт” и защо трябва да има фирма посредник между българското правителство и „Майкрософт”? Тук по отношение на фирмата колегата Курумбашев

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Сидеров! Накрая ще Ви кажа какво ми е решението, но все пак помолих главния секретар да даде и публична пресконференция, тъй като той движи този въпрос. Явно не е бил убедителен. прочета и това, което имам като данни, и ще Ви кажа моето решение. На 24 февруари 2012 г. администрацията на Министерския съвет обяви обществена поръчка с предмет „Предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на „Майкрософт” с придобит лиценз за безспорно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република срок за изпълнение до 2015 г. Обществената поръчка е обявена след извършен анализ на потребностите на администрациите от Постоянна работна група към Съвета за електронно управление, който е одобрил доклад, включващ основните параметри на поръчката. За първи път обществена поръчка с такова естество се провежда при условията на пълна прозрачност и е достъпна до електронната страница на Министерския съвет. Бе направен пълен одит на ползваните до момента лицензи на „Майкрософт”. Бе изградена Система за управление на лицензите на държавната администрация (СУЛДА), което за първи път позволи ефективно управление, установяване и контрол на реалните нужди на отделните бюджетни организации. Предмет на обществената поръчка са: софтуерна осигуровка на всички лицензи, с придобито безсрочно право на ползване и на новодоставените количества. Чрез софтуерната осигуровка се предоставят редица услуги, като най-важните са: първо, преносимост на операционната система от излезли и излизащи от употреба хардуерни устройства към новозакупени такива; второ, осигуряване на системна комуникация. Развитието на използваните в администрацията различни програми от различни производители е свързано с внедряването на по-мощни сървъри с нови версии, което е свързано с придобиването на нови лицензи за тях. Трето, правото на използване на всички последни версии. Четвърто, предвидено е планиране и внедряване на софтуерни продукти и обучение на служителите от държавната администрация. Между другото – за Мюнхен, за където дадохте дадохте пример, през 2005 г. община Мюнхен стартира проект Linux за преминаване към отворен код. Стойността на проекта обаче е 35 млн. евро, което горе-долу прави 70 млн. лв., за 14 хиляди компютри. Миграцията към един компютър е оценена за 2500 евро. За информация – у нас по извършения одит са близо 100 хиляди компютърни конфигурации.

свързан с изграждане на система за свързване на повече от 200 посолства чрез операционна система Linux. След детайлен анализ през 2011 г. е взето решение за връщане към „Майкрософт” – базиран софтуер, поради слабата съвместимост с други програмни продукти, недостатъчна сигурност, трудности и критики. Вторият предмет на обществена поръчка е доставка на лиценз за сървърни продукти. С обявяването на обществена поръчка се цели: защита на 10-годишна инвестиция; второ – постигане, поддържане и установяване на прозрачност в търговските и лицензионните взаимоотношения чрез поддържане в държавната трето – постигане на бюджетна икономия в дългосрочен период с разсрочване на плащания в резултат на прецизно бюджетно планиране; ускоряване процеса по развитие на електронното правителство. Прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена по преференциален ценови клас за България. За 8-те страни членки от Централна и Източна Европа подобни преференции са били в сила за период от 5 години, след което са влезли в сила общоевропейските цени за Европейския съюз. В резултат на това предметът на обществената поръчка ще ангажира по-малък финансов ресурс с около 15 млн. лв. от първоначалната 3-годишната бюджетна база. Продължаването на софтуерната осигуровка на продуктите на „Майкрософт” е приложено в 22 страни от Европейския съюз, където вече има договори за софтуерно обезпечаване. За нуждите на самата Европейска комисия в момента се провежда същата процедура. Изискванията към участниците целят конкурентно начало и качествено изпълнение на поръчката. прозрачността на процедурата ще бъде формирана комисия с широко експертно и обществено представителство, за което в рамките на закона бихме приели всяко Ваше предложение. Уважаеми господин Сидеров, господин Курумбашев – защо се закупува операционна система, вместо да се използва такава с отворен код? Причините са свързани с изградената информационна среда на държавата. Държавната администрация не работи пряко с операционна система, а с приложения – програми, разработени върху нея. Такива са приложенията за събиране на данъци, за кадастър, имотен регистър, вписвания, правно-информационни, митнически, деловодни системи и други, в голяма степен интегрирани помежду си. Бих попитал господин Сидеров: какво ще правим, ако информационните системи на държавата спрат да функционират, за да се пребазират върху средства с отворен код? Дали тогава Вие – гражданите и бизнесът, ще ми задавате въпрос каква операционна система се използва или ще се интересувате защо хората не могат да получат услуги от администрацията – да регистрират фирма, да си платят данъците, защо МВР и съдът не работят, или работят като преди дигиталната епоха? Беше изследван и международният опит за използване на операционните системи с отворен код и се оказа, че те съвсем не са безплатни. За гарантиране работоспособност на „безплатните” операционни системи също се изисква гаранция и техническа поддръжка, която е платена. Да, само операционната система „Отворен код” е безплатна, но за да заработи тя пълноценно, е необходимо някой да я инсталира на компютрите, да я настрои като част от общите системи, да заработят и се инсталират други програми, които да работят под управлението на тази операционна система. Не следва да се забравя, че голямата част от специалистите в държавната администрация са за преминаването към такива схеми. В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е започнал пилотен проект. В рамките на проекта се установява, че вследствие на миграцията ще се сменят операционните системи на компютрите, които работят в деловодството, защото това са машини, на които работи само документооборотната система, без да се използват други програми. Не е реалистично да се мисли, че днес администрацията работи в Windows, а утре в Linux. По отношение на втората част на въпроса: внимателно проучихме въпроса за вносителя на авторските права – „Майкрософт”, относно възможността за сключване на директен договор, без участието на друга фирма изпълнител по обществена поръчка. Получихме отговор, че „Майкрософт” има политика да предоставя правата на разпространение на оторизирани от корпорацията партньори. Този модел на продажби за правителствения сектор се използва основно в Европейския съюз и САЩ, основно поради антимонополни съображения. От официалното представителство на „Майкрософт” изрично заявиха, че тези правила задължително се прилагат за целия Европейски съюз, когато се изисква обявяването на обществена поръчка. По този начин „Майкрософт” се съобразява изцяло с директивите на Европейския съюз. Европейската комисия, която е наясно с разпоредбите на европейското законодателство, също обяви през 2011 г. обществена поръчка за доставка на лицензи на „Майкрософт” чрез оторизиран партньор на „Майкрософт”.

Бе договорено намаление 5% от цената, както и безвъзмездно предоставяне на 6 хил. броя лицензи. В договарянето на тези преференции цената на договора беше намалена с 11 млн. 72 хил. лв. До момента общо през изминалите години са платени 112 млн. 537 хил. 510 лв., като настоящата администрация е реализирала ефективна икономия в размер на 14 млн. 431 хил. 701 лв. след като двама народни представители от две политически сили поставят този въпрос, ще уведомя главния секретар на министерството – да направи необходимите срещи с Вас за разяснения и ако не може да Ви убеди в

за Вас време. Виждате, че материята е доста специфична, в която не считам, че съм най-добрият специалист. Ако не можем да Ви убедим в правотата на това, което искаме да направим, и в неговото положително действие за администрацията и изобщо за

Уважаеми господин премиер, уважаеми гости на Събранието! Както и в други игри в нашия политически живот, и тук имате още един живот. Този още един живот може да Ви се случи само при една ситуация – ако отмените този търг. Иначе ние с Вас сме я играли тази игра – Вие като кмет, аз като съветник. Сега ще Ви я предложа отново. Ето, в този плик пише името на победителя в търга (показва плик). Ще го предам на председателя на Събранието.

Благодаря Ви, господин премиер. Става въпрос за това, че са поръчани ненужно количество лицензи на „нероден Петко”, на несъществуващ софтуер. Става дума за това, че сигурно тези 60 милиона можете да ги предоставите на „Спешната помощ” в България, където средната заплата е 500 лв. В същото време, преди да е въведен предишният софтуер, може би и без Ваше знание някой пуска тази поръчка. Вие обаче имате един верен ход – отменете тази поръчка. Отменете тази поръчка! Аз приветствам Вашите усилия да има електронно правителство в България, но както гледам – нито сегашното, между другото нито предишното правителство се справиха с тази работа. Но не бива това да се използва като претекст да се пускат поръчки за софтуер, от който нямаме никаква нужда, а в същото време тези пари могат да бъдат насочени към доста други сектори. Примерът със „Спешна помощ” е само един от тях.

Така че и със, и без консултации с господин Желязков – секретарят на Министерския съвет, аз Ви казвам: отменете тази поръчка. Иначе господин Сидеров малко Ви даде шанс да дишате, като Ви посочи пътя с Linux. Тъй като той е дискусионен, аз лично се забавлявам да следя този разговор, защото съм магистър точно по изчислителна техника. Просто Ви казвам: ние нямаме готовност да въвеждаме този софтуер. Някой беше решил да изкара едни пари една година

господин премиер! За разлика от господин Курумбашев, аз имам градивно отношение към въпроса. Затова казвам следното: да, приемам със задоволство среща с главния секретар на на Министерския съвет. Ще го посрещнем в Парламентарната група на „Атака”. Както той ще се мъчи да ни убеди в идеята да бъде купен този продукт на „Майкрософт”, така ние ще се мъчим да го убедим и смятам, че имаме достатъчно аргументи, да не бъде купен. А ако трябва да се влагат пари, мисля, че по-добре е те да се вложат в български фирми и българския IT сектор. Това, което казахте за инсталиране на другата система с отворен код, все пак иска вложение. Нека тези вложения да бъдат направени към българските фирми. Нека този сектор да бъде развит, защото ние имаме специалисти и ги изпускаме – отиват в чужбина, вместо тук да получават рамо от държавата. Смятам, че това може да бъде решено и договорено. Очаквам разговор с главния секретар на Министерския съвет, защото съм диалогичен. Благодаря за вниманието. Обща дуплика в рамките на 4 минути, господин премиер. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Сидеров! Ще спестя времето на парламента от тези 4 минути. Главният Главният секретар още днес ще Ви потърси, за да направи среща с Вас, ако може да се уточни. На господин Курумбашев ще му кажа само, че с радост – нека да остане, (на госпожа Цачева, все пак не мога да й кажа), на съхранение в него този плик, ако се проведе конкурса, да видим дали е така. А иначе, що се касае да се отказваме от пари или подобни неща, само мога да Ви кажа: Вие си се откажете от бонусите и си ги върнете, както направиха нашите министри. Благодаря на премиера за участието му в днешния петъчен контрол. Преминаваме към отговора на Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, който ще отговори на въпрос от народния представител Десислав Чуколов относно представление в община Видин по случай Осми март. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър, на Осми март тази година в община Видин е организирано мило тържество, на което малки деца, подканяни от своя ръководител, (педагог или учител, очаквам Вие да ми отговорите точно), изпълняват кючек в песен на Азис пред одобрението на ръководството на община Видин и кмета на община Видин. Въпросът ми към Вас е: има ли наказани за тази безотговорна постъпка, която се е случила в общината? Всички знаем какво представлява община Видин и целият Северозапад. Неслучайно хората наричат тази част северозападната България. там ежедневно страда от всякакви цигански посегателства върху техния имот, техни къщи, върху семействата им и върху достойнството им. Получава се така, че циганията, която цари там, вече се легитимира и в община Видин.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

Чуколов, Вие задавате много емоционално въпроса си, говорите за цигания, аз съм роден във Видин. Така че как да се отнеса към Вашия въпрос? Тези деца и въобще училището „Епископ Софроний Врачански” се намират в квартал „Нов път” с преобладаващо население от ромски етнически произход. В това училище се обучават 442 ученици, разпределени в 20 паралелки от I до VIII клас и 72-ма са учениците в четири подготвителни групи. Ръководството на училището и педагогическата колегия работят в тясна връзка с родителите на учениците и откликват на техните желания за развиване на талантите и заложбите им в извънучилищни дейности. Дейността спомага за тяхното приобщаване към училищната общност, интеграция, редовно посещаване на учебните занятия и задържането им в училище. На тържеството на Осми март децата, които са участвали, са деца от група за модерни танци „Аксел” с ръководител господин Методи Филчев. Присъствали са и двама учители. В този танцов състав са включени 27 ученици, които участват по собствено желание. Водеща задача на тази дейност е интегрирането на децата чрез различни културни изяви. Това спомага за тяхната интеграция, приобщаване към училищната общност, редовно посещаване на учебните занятия и задържането им в училище. Въпросът не е много прецизен. Изгледах записа многократно, там никой не играе кючек. Става дума за някакъв вариант на модерен танц, не съм специалист, не мога да го определя, но в никакъв случай не е кючек. Наистина изпълнението е на певеца, който Вие споменахте. Може ли да ми отговорите, за да мога аз да Ви дам отговор, кой в българската държава, какъв официален орган е забранил изпълненията на този изпълнител? Кой е този орган, който е забранил изпълненията въобще на този тип музика? Има ли случай поне 24 часа в нашето медийно пространство да не звучи такава музика, да не се продава, да не се сблъскваме по билбордове с рекламите на този и други изпълнители? Кой ни представлява сега пред „Евровизия”? Това е първият въпрос, за да мога аз да Ви отговоря. Защото отговорът на това, което ме питате, се корени в началото на 90-те години Има и друго, философско тълкувание – не можем да очакваме всички да слушат една и съща музика, да четат една и съща литература. Просрочвайки времето, ще Ви запитам: по-добре ли е децата да бъдат интегрирани, да ходят на училище, привлечени от състава и дейността на господин Филчев, който между другото е изключително уважаван (аз специално съм направил проверка) в ромската общност и организации, или да взема със секирата и да забраня този състав и тези деца да слушат същата музика, и вместо модерни танци, наистина да играят кючек в махалата и да не ходят на училище? Когато Вие ми отговорите на тези въпроси, аз ще Ви дам следващия отговор.

Такива въпроси ги задавайте в министерството, задавайки ги към Вашите подчинени. Коя институция може да забрани? – Вашата институция може да забрани. Вашата институция! В българското училище подобна пошлост не трябва да бъде допускана. Забранете го това нещо и хората ще Ви ръкопляскат.

дружески си говорят. Тук има снимка по герберски прегърнати Методи Филчев със съветника на господин Цветанов – Георги Кръстев. Същият Методи Филчев е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, председателстван лично от Цветан Цветанов. Спрете да се заигравате с циганите само с цел да печелите изборите. Не се прави така. Не е правилно. Циганските гласове са за сметка на български гласове, за сметка на всички нас. Не толерирайте излишно тези хора, защото интегрирането им няма да стане с песни на Азис. Това ще стане с българска народна музика например.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вие не сте доволен от моя отговор, аз пък по никакъв начин не одобрявам деленето по етнически признак в България. Не го одобрявам. Тези, които посочвате и обвинявате в цигания, са равноправни български граждани.

ако това е една от причините тези деца да ходят на училище и чрез тази музика да усвояват и друга музика, и друг тип култура?!

да се делим на роми, турци и еди-какви си. Ние всички сме български граждани и имаме еднакви права. Имаме еднакви права! Благодаря Ви, господин министър. С това се изчерпа участието на министър Игнатов в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси към министъра на културата Вежди Рашидов. Първият от тях е на народния представител Александър Радославов относно разпространение на славянската култура в Европейския съюз. Заповядайте, господин Радославов, да развиете своя въпрос.

Като потвърждение на това мое съждение ще цитирам патриарха на нашата историческа наука – проф. Васил Златарски. Той е написал следното, цитирам: „Събирането на славенските племена от славино-антската група под една държавна политическа власт чрез приемането на християнството и учредяването на националната църква и чрез въвеждането на народния славено-български език в църквата и държавата окончателно определи етническата физиономия на българската държава – славенската. Очертаха се границите на българската народност на Балканския полуостров, като тя си остава и до ден-днешен. Туриха основите на самобитна народна култура, която при всичките превратности на съдбата спаси българския народ и даде нужния духовен материал и послужи за образец при възникване на други славенски държави, останали в групата на източноевропейските държави”. Край на цитата. Това е времето, както знаем, на княз Борис І Покръстител. Той ни приобщи към тогавашната цивилизована част на света. Следва времето на цар Симеон Велики, когато България става част от люлката на тази православна цивилизация и към нея безспорно принадлежи мнозинството на славянството. Та, господин министър, каква е Вашата лична позиция и какво предприема Министерството на културата за разпространението на славянската култура, като част от общоевропейската култура в Европейския съюз? Според Вас не е ли в интерес на България да играе по-активна роля в процеса на сближаване и взаимно опознаване и оценяване на народите, принадлежащи на източно и западноевропейските цивилизации след 5-годишното ни членство и след приемане на кирилицата, като официален език в Европейския съюз? Не е ли редно, господин министър, БНР и БНТ да съдействат по-ефективно в този процес с предимство за опознаване културата на нашите партньори от Европейския съюз и, разбира се, лансиране на славянската култура, вместо всеки ден,

МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Радославов. Заповядайте, господин министър Рашидов. Имате възможност да отговорите на въпроса, който Ви беше зададен.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 Министерството на културата винаги е подкрепяло политиката на Европейския съюз в областта на културата и аудиовизията, която е политика за разширяване и насърчаване излъчването на европейски произведения. подкрепа на това бих добавил, че в действащия Закон за радио и телевизия съществуват конкретни текстове, които регламентират излъчването на европейски произведения не само в обществените медии, но и в търговските такива, както насърчават създаването и достъпа до европейски произведения и аудиовизуални медийни услуги по заявка. Съветът за електронни медии ежегодно изготвя справка, предназначена за Европейската комисия, с която отчита изпълнението на поетите ангажименти. За информация: през последния последния отчетен период за 2010 г., излъчените европейски произведения в БНТ са 76,3%, а за всичките телевизии под юрисдикцията на Република България – 65%. Бих искал също да изтъкна, че културното сътрудничество на Република България с европейските страни е активно и разнообразно. Министерството на културата оказва пълна подкрепа за представянето на културни прояви у нас от тези страни в областта на всички изкуства. Продължаваме традициите на постоянен междукултурен диалог със славянските държави, което намира активно изражение в работата на форума на славянските култури и България е сред водещите страни.

и не съм останал с такова впечатление, затова съм формирал такава позиция. Зададох Ви този въпрос, защото за мен, като български народен представител, предполагам и за всички колеги, въпросът за съхраняване на националната ни идентичност и самосъзнание, е от фундаментален характер, особено в днешния глобализиращ се свят, в това море от 27 държави, а те много скоро ще станат повече в Европейския съюз.

на прехода, които се определят като демократизатори. Те насаждат в българското обществено съзнание едно чувство, едва ли не за малоценност за тези, които приемат своята етническа славянска

Да, аз казах, че перифразирам. Господин министър, това е един национален стратегически въпрос за нас като държава и той трябва да бъде на нашето внимание. Затова бих припомнил на всички колеги и бих ги призовал да работим заедно точно за тази кауза, защото смятам, че тя е общонационална кауза, вместо да се занимаваме с персонални атаки, унижавайки някои от нас и накърнявайки авторитета на държавата. В заключение ще цитирам една мисъл на големия българолюбец акад. Лихачов: „Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, а и в света. Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа. Не забравайте това!” С тази тема се опитах да апелирам за единодействие в този дух, за да запазим нашата национална идентичност и,

какъв е първоначалният бюджет за ремонт на сградата, в която се помещава така нареченият музей? След малко ще обясня защо го наричам – така нареченият музей. Каква е окончателната сума след реализацията на ремонта? Какви са приходите от посетителите? Какви са разходите необходими за поддръжката на персонала на Музея на социалистическото изкуство?

термин какво е това социалистическо изкуство. Има тоталитарно изкуство, има трактовки за комунистическо изкуство, но за социалистическо изкуство няма никъде в света. Доколкото знам, първоначалният концепт е за Музей на тоталитарното изкуство, който е бил разгледан и в Министерския съвет. Незнайно защо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

През последните години музейното дело в България беше доведено до много тежко състояние. Изключително ценни произведения на изкуството, исторически предмети се съсипаха, оставени на произвола. През годините на прехода тази тема изглежда остана извън приоритетите и липсваше отговорно отношение от страна на държавата към сектора. Новият екип на Министерството на културата прие различен курс и още в самото начало на мандата разработихме концепция за водещия столичен музей. Министерството подписа договори за ремонт и реконструкция – няколко от тях със средства от Европейския съюз. За първи път от 30 години започнахме да оптимизираме сградния фонд. Открихме два нови музея и започнахме реализация на проект с национално значение – Музеен комплекс в квадрат 500, станал известен като „българския Лувър”. Средствата за дейностите, обект на въпроса Ви, са от бюджета на Министерството на културата и не са определяни от Министерския съвет. Става дума за ремонт на сграда, собственост на Министерството на културата с площ от 6300 квадратни метра и прилежащата й инфраструктура. Музеят на социалистическото изкуство заема едва 500 квадратни зала и част от двора. Една от причините за този ремонт беше спешната нужда от работни площи, където да бъдат настанени наши и второстепенни разпоредители – като Националният институт за недвижимо културно наследство. Това е една от най-натоварените структури на министерство, която към момента се помещава в сграда в окаяно състояние. Хората работят при много лоши условия. В сградата заедно с Националния музей на българското изобразително изкуство, Национална художествена галерия, чиито филиал е Музеят на социалистическото изкуство и Националният институт за недвижимо културно наследство, се помещават и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, „Реставрация” АД, Ансамбъл „Филип Кутев”, Фондохранилищата на Националната галерия за чуждестранното изкуство, Историческият музей, Българският филмов център, както и на театрите в България. До днес, не знам по каква причина, никой не е осигурявал помещенията на звената, които касаят цялото Министерство на културата. Извън всяко съмнение е, че музеите и културата като цяло имат нужда от държавна подкрепа. Ние правим всичко по силите си, за да я осигурим и дори във време на безпрецедентна финансова криза не само я опазваме, но я развиваме. За първи път от години осигурихме пари за откупки на националните ни музеи и галерии. Относно частта от въпроса Ви за приходите от посетители и разходите за персонал – данните показват, че за първите шест месеца (защото той съществува от шест месеца и то при зимни

като Министерството на културата покрива само разходите за консумативи, ток, вода и охрана. От месец септември до месец февруари приходите на музея са на стойност 14 хил. лв. – като имате предвид, че имаше тежки зимни месеци и те не бяха подходящи за посещения. Вчера в залата на музея беше открита нова експозиция, към която има голям интерес. Ще отбележа също, че туроператори са готови да включат посещения в Музея на социалистическото изкуство в пакетите си за летния сезон.

така че така да си задаваме въпроса, е малко обидно. А културата е онова нещо, което не докарва системите и не сменя системите, а отразява времето, в което живеем.

Господин министър, много обичате имената,

така 1944 г. не е социализъм, има комунизъм и въобще няма такива неща. Защо се наложи смяната на името на Музей на тоталитарното изкуство, какъвто има в света? Има Музей на окупацията в Будапеща, има други музеи, но никъде в Европа и в света няма Музей на социалистическото изкуство. Това е факт и Вие не можете да го отречете, защото няма социалистическо изкуство.

Това е еднолично Ваше решение. Кажете ми Решение на Министерския съвет, с което има одобрен концепт за Музей на социалистическото изкуство? Няма такова решение. Има одобрен концепт за Музей на тоталитарното изкуство, но няма за социалистическото изкуство. Това е много важно и естествено, че трябва да има музей. Естествено, че трябва нашите деца, нашите внуци да ходят там и да гледат, но не механизъм, който еднолично – един човек, да казва кои творби ще са и така нататък. Няма концепт, няма изявена необходимост от художници, от хора, които се интересуват от това нещо. По какъв механизъм, по какви критерии са избрани тези творби?

Господин Михайлов, аз Ви казах, че и аз съм бил на 9 септември на манифестации и Вие сте били, и сме махали със знамената. Първо, в това, което ме упреквате – концепт има, еднолично министърът на културата не решава, не съм наивен човек, има Национална галерия, има директор на Националната галерия, експертни съвети, хора, които определят какво да бъде. Второ,

ремонти. Да, сега са на едно място и пак Ви казах, музеят на това изкуство е създаден, за да съхраним, да не изчезнат произведения на гениални българи. Вие явно тази разлика не искате да я направите, но това е Ваша воля. Пак Ви казвам, Златю Бояджиев, Дечко Узунов, те са вътре в музея, жалко, че не сте чели имената им отдолу, Цанко Лавренов – няма да ги оставя да изгният. За Гена Димитрова – ще пее, и Борис Христов с „Многая лета” ще завърши, на мултимедиен екран. Хубавото на изкуството е, че големите българи не умират, те тленно си отиват, докато някои хора, които говорят, като умрат – спират да говорят. Благодаря Ви. Така че и за Гена Димитрова е обидно, че съм осигурил „Болшой театър”, най-големият театър в света да приеме българските гласове, Вие ме упреквате, че щяла да пее. Да, ще пее Гена Димитрова, на мултимедиен екран в целия си ръст и глас и ще слави България.

Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. Въпрос от народния представител Георги Пирински относно използваемата земя и заявените площи за директни плащания. Заповядайте, господин Пирински, да развиете въпроса.

Въпросът, който отправих, то беше питане, но по познатата методика госпожа Цачева го превърна на въпрос, преди два месеца на 17 февруари, беше следният – два въпроса. Господин министър, как ще осигурите пълното оползотворяване на използваемата земя за целите на земеделското производство, както и насърчаването на целия използваем ресурс по схемите на Европейския съюз и как ще гарантирате срочното изясняване на случаите на застъпвания и издължавания на полагаемите се плащания на производителите? Какви бяха основанията ми, за да задам този въпрос? По данните, които бяха публикувани, които станаха известни, в страната използваемата площ е над 50 млн. дка, същевременно заявените за директни плащания на единица площ за 2011 г. са 35 млн. 500 хил. дка, тоест някъде под 70% и очакванията са, че именно 2011 г. ще бъде базисната за изчисляването на помощите за следващия период 2014-2020 г. Освен това застъпванията за 2011 г. възлизат на 7200 случая – резултат от липсата на реален кадастър, от прецизни заснемания, оттам следват неправомерни санкции, безкрайно много съдебни спорове и изключителни затруднения за земеделските производители. Към днешна дата аз развивам въпроса си към Вас, господин министър, в следните допълнителни. Много интересно ми беше да прочета в печата на 27 февруари, че Вашата заместничка госпожа Боянова не другаде, а в Париж на Международния земеделски салон обявила, че министерството започва да изгражда Единна система за данни за земеделските площи, с която ще обедини кадастралните карти, картите за възстановена собственост, ортофотокартата и други, включително и за белите петна. Господин министър, Вие забравили ли сте, че по програмата си ГЕРБ, когато встъпи във властта – 2009 г., обяви една от приоритетните мерки – изграждането на такава система,

Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински, уважаеми гости! Използваемата земеделска площ за България по статистически данни през 2010 г. е 5 млн. 52 хил. Тя включва четири групи земеделска земя според начина й на ползване – обработваеми земи, постоянно затревени площи, трайни насаждения и семенни градини или така наречените дворни места. От друга страна, земеделската площ, обхваната от Схемата за единно плащане на площ, е частта от използваемата земеделска площ, която се поддържа в добро земеделско състояние, независимо дали се използва за производство или не. В тази връзка земеделската площ за България по Схемата за единно плащане на площ, определена в Анекс 8, на Регламент на Комисията 1121 от 2009 г., е в размер на 3 млн. 492 хил. хектара. Тоест, това е площта като размер, върху която се определят европейските субсидии и чрез която се определя базовият размер на плащането на хектар за всяка поредна година. Видно от тези данни в последните няколко години заявените за подпомагане площи дори надхвърлят базовата площ, определена в Анекс 8 на Регламента на Комисията. Това от своя страна доказва, че към момента не са налице условия, които да водят до ограничаване или липса на усвояване на ресурса, с който страната ни разполага по схемите на Европейския съюз. По отношение на втория Ви въпрос е необходимо да уточня, че основата за заявяване – идентифициране, на обработваемите площи от страна на земеделските стопани, както и за извършване на последващи контроли от страна на администрацията е цифровата ортофотокарта, отговаряща на всички европейски изисквания за качество. Тя е създадена на базата на самолетно заснемане и сателитни изображения от 2005-2006 г. и до момента е обновявана на базата на сателитни изображения от 2009 г. и впоследствие чрез пълно самолетно заснемане на страната за периода 2010-2011 г. Средно квадратичната грешка на цифровата карта, изработена през 2010-2011 г., е 0.91 м. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, администрира заявленията с установените площи, заявени от повече от един бенефициент, съгласно чл. 17 и 18 и 18 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявленията по схеми и мерки за директни плащания, след въвеждането на данни, съгласно чл. 2а от същата наредба, изискани и предоставени от бенефициентите с установени двойно заявени площи. По отношение на Вашето опасение за голямо забавяне на плащанията към земеделските стопани, бих искал да подчертая, че към момента по подадените през кампания 2011 г. общо 793 броя валидни заявления с искане за финансова помощ по Схемата за единно плащане на площ вече е оторизирана, тоест платена, сумата от над 682 млн. лв. на 87 229 земеделски стопани или 99,4% от общия брой на бенефициентите. Държавен фонд „Земеделие” продължава обработката по 564 заявления, по които все още се извършват проверки, но нека не забравяме, че срокът на изплащане на средствата по схемата изтича през месец юни на тази година,

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, Вие само потвърдихте това, което казах, съобщавайки, че една трета от използваемата площ не се поддържа, не се обработва и не попада в обхвата на площите, които подлежат и следва да подлежат на стимулиране, ако в България имаше изградена система за идентификация на площите, за идентификация на собствеността и на онези, които я обработват, с правото да бъдат и стимулирани. В отчета за втората година от Вашето управление Вие отчетохте, че сте закрили и Изпълнителната агенция по почвени ресурси. Очевидно целият обем данни за почвените ресурси и за земите, също както и данните за язовирите са пропаднали неизвестно къде.

– да осигурите защитата и ползването на земеделските земи по предназначение, Вие търпите пълен провал. Следователно наред с всички други основания, които бяха изтъкнати в декларацията, прочетена на 9 март от тази трибуна от господин Атанасов, бих прибавил и още един аргумент за Вашата оставка, а то е провалът Ви в основната конституционна функция, която имате – да осигурите защита, целесъобразно и по предназначение ползване на българската земя. Направете си сам извода! Дуплика ще ползвате ли? Заповядайте, господин министър. Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, нямаше да се възползвам от правото си на дуплика, но тъй като Вие не зададохте уточняващи или допълнителни въпроси, а продължихте с някакви основания за моята оставка, ще си позволя да Ви отговоря, макар че това едва ли е обект на парламентарния контрол. Първо, аз не потвърдих, както казахте преди малко, че една трета от земята не се използва, а Вие потвърдихте току-що, че нищо не разбирате от това, което преди малко се опитах да Ви обясня. Съгласно Анекс 8 на Регламент № 1121 тези земи са подадени при влизането, към момента на присъединяването на България към Европейския съюз. Господин Пирински, тогава не съм бил министър. Министърът беше с друго име и от друга политическа сила. Обясних Ви, че това, което е разрешено от Европейската комисия за подпомагане, подпомагаме не само него, но и определен малък процент над това. Няма да влизам в дебат с Вас по отношение на земеделските площи, които следва да бъдат подпомагани, тъй като очевидно тази материя е неясна за Вас и няма нужда да Ви провеждам просвета от трибуната на Народното събрание. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Въпреки че въпросът, който излиза днес, е зададен преди повече от един по стечение на обстоятелствата отново е актуален, независимо че Вие, господин министър, преди повече от три седмици бяхте убедителен и категоричен, че въпросът с търгуването на дървесината е решен. От Вашия отговор на моя кратичък въпрос ще разберем дали това е така. Когато преди време стартирахте

за разпределението на продажбите на трите лицензирани стокови борси в страната: на Софийска стокова борса – 84%, на Пловдивската стокова борса – 12,5% и на Русенската стокова борса –3,5%.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Съгласно чл. 66, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и на дървесни горски продукти, държавните предприятия предлагат на стоковата борса 42 на сто от обема на добитата категория едра строителна дървесина – това са така наречените трупи, и асортиментна дървесина за технологична преработка – така наречената технологична дървесина. Продажбата на дървесината по този начин се осъществява при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата. Тук е моментът да кажа, че с моя заповед от 6 март тази година се създаде работна група, която да обсъди текстовете в наредбата, които създават напрежение в горския сектор. До края на месец март работната група следва да изготви проект за изменение и допълнение на тази наредба. Това стана след кръгла маса в Народното събрание, на която имаше представители и от Вашата политическа сила. Съгласно чл. 115, ал. 1 от Закона за горите до една трета или 33% от общия годишен обем на дървесина, предвиден за ползване, може да се предостави на търговци със седалище и адрес на управление на територията на съответното горско, ловно стопанство или община. Този член от закона е в подкрепа на местния малък и среден частен бизнес чрез гарантиране ежегодно на определени количества дървесина за ползване или преработка. Съгласно чл. 116, ал. 1 от закона от закона държавните предприятия по чл. 163 от същия могат ежегодно да сключват с търговци договори за добив и продажба на дървесина за срок до 15 години – това са така наречените дългосрочни договори за обем до една четвърт или 25% от годишното ползване на дървесина в съответното предприятие. По този начин в закона е дадена възможност за дългосрочно осигуряване на ежегодни количества дървесина и на големи фирми преработватели, което от своя страна да доведе до повече инвестиции в дърводобивната и в дървопреработващата промишленост в страната. Сумата от годишния обем, предвиден за предоставяне на малкия и среден бизнес – до 33%, дългосрочните договори – до 25%, и количествата за продажба на стоковата борса – 42%, представляват годишния обем за ползване на дървесина от съответното държавно горско предприятие. Процентното съотношение на количествата дървесина, предвидени за продажба на трите лицензирани стокови борси в страната, е договорено между изпълнителните директори на отделните борси. Контролът за спазването на процентното съотношение между отделните борси при продажба на добитата дървесина чрез стоковата борса ще се осъществява от Министерството на земеделието и храните. Годишният обем дървесина, предвиден за продажба на стоковата борса, ще бъде разпределен по предложение на директорите на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите между трите лицензирани стокови борси в страната, съгласно определеното от тях квотно съотношение. Това е действащата към момента наредба. Тъй като преди да вляза на парламентарния контрол, се информирах за работата на работната група, създадена след Кръглата маса в парламента, ме информираха, че в срока – до края на месеца, ще бъдат внесени предложения за промяна на тази наредба. По всяка вероятност това няма да е начинът, който Ви представям в момента. Преди да вкарам в Министерски съвет тази промяна в наредбата, съгласно договорката на кръглата маса в парламента, аз ще я предоставя на всички парламентарни групи, включително и на Вашата. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, току-що чух от Вас, че въпросната наредба, приета в края на миналата година от Вас самия, предвижда търгуване през борсата на 42%, съответно 30 за малките ползватели и останалите 28 за големите ползватели. Какво се получава на практика? Вие определяте извън рамките на тази наредба на Първата тръжна сесия на Софийска стокова борса, търгуваща с дървесина, да се търгуват 50%. На следващо място определяте, по съгласуван с един народен представител на ГЕРБ начин, кои да бъдат фирмите, които да се появят на тази сесия, за да могат да играят за спечелване на квота за дървесина. Да не говорим, че тук се касае за едни бъдещи сделки за търговия на дървесина, която не е добита и не се знае какво количество и качество ще бъде добито от нея. Това е парекселанс нарушение на принципите на борсовата търговия, търговия, както и нарушение на Вашата наредба. Не отговаря на истината, че има доброволно съгласие за това разпределение между трите стокови борси. Естествено е Софийската стокова борса, като най-стар играч на стоковия пазар, да има най-големи към момента дялове в борсовата търговия, особено като се има предвид, че големите търговии са с горивата и преференциално държавните структури търгуват там. Но това в никакъв случай не означава, че трябва да продължава тази дискриминираща и антиконкурентна практика на подобно монополно разпределение на квотите през борсите. Със своето решение, с което потвърждавате всъщност това предложение от Софийска стокова борса, а не съгласувано предложение от трите борси, Вие в момента нарушавате автоматически Закона за конкуренцията. Мога да Ви прочета и да Ви цитирам къде го нарушавате, но можете сам да си намерите този закон и да го прочетете. Подлежите на санкция по този закон. Затова не използвайте презумпцията, че, виждате ли, те са се споразумели. Вие стимулирате този процес на монополно поведение на едната структура, която има възложени от държавата задачи във връзка с обществени дейности и по този начин грубо потъпквате смисъла на закона. Между другото, не съм съвсем убеден, че ако продължите практиката на търгуване на бъдещи количества дървесина през борсата, това въобще има смисъл. На борсата се търгуват стоки, които са налични и могат да се видят, или се правят фючърсни сделки, но не и за дървесина.

Благодаря, госпожо председател. Освен това исках да кажа, че това търгуване по презумпции незнайно къде, не е добре нито за горските предприятия, нито за ползвателите. Добре би било да направите по някакъв начин райониране, че да се намалят малко поне транспортните разходи на фирмите, които участват в тези търгове на борсата. Но като цяло пак искам да кажа, че търгуването през стоковите борси оскъпява минимум с 0,4% комисионни отгоре както за брокерите, така и за борсите и цената на добивания материал в никакъв случай не е по-добра, отколкото наличните количества, които може да играе чрез търг самото горско предприятия на място. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, заповядайте, имате възможност за дуплика.

Първо, през Софийската стокова борса не са търгувани 50%, изтъргувани са 158 хил. куб. м, което представлява около 3%, а не 50%, както Вие твърдите, от годишния добив. Аз в момента Ви казвам какво е изтъргувано. По отношение на това как трите борси са се уточнили точно да направят разпределението помежду им, това не е станало в министерството при нас, това стана в Комисията по стоковите борси и тържищата със съдействието на председателя на тази комисия и те информираха мен и тримата председатели на стоковите борси, че това е всъщност тяхно решение с консенсус. Така че аз не го коментирам, може да го потвърдят тримата управители на Софийска, Пловдивска и Русенска стокова борса. За да успокоим духовете, тъй като след малко има и въпрос от господин Михалевски в тази посока, ние имахме заседание тук, в парламента, с всички заинтересовани страни. В момента тази наредба, която коментирате, се променя. Дотогава няма и няма да има търговия на стоковите борси, така че мисля, че този дебат в момента е безсмислен. Нека, когато стане факт промяната на наредбата, разбира се, дай Боже, тя да бъде приета с консенсус, тогава да коментираме този казус. Тъй като цитирахте, че разпределяме нещо с един депутат от ГЕРБ и не му споменахте името, за да няма право да се възползва от това, той е в залата, господин Димитров, Вие го споменахте многократно в декларации, които Вашата политическа сила отправя. Смятам, че това са неща, на които той разбира се е отговорил, така че няма смисъл отново да ги повтаряте от тази трибуна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Ангел Найденов относно състоянието на съоръженията на язовир „Пчелина”, община Ковачевци. Заповядайте, господин Найденов. Имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Моят актуален въпрос, господин министър, е свързан със състоянието на язовир „Пчелина” на територията на община Ковачевци, Пернишка област. Всъщност въпросът е какво е състоянието на съоръженията на този язовир и има ли опасност от наводнения? Аз разбирам, че задавайки сега въпроса, той е загубил своята актуалност. Все пак това е въпрос, който е зададен през месец февруари, преди повече от месец. Но, така или иначе, ако състоянието на съоръженията към онзи момент е същото, то въпросът остава актуален. Буди тревога и със сигурност ще имаме опасения, особено за населението на територията, която е заплашена с наводнения от язовир „Пчелина” при всеки един по-пороен дъжд или по-обилен по-обилен снеговалеж или съответно бързо снеготопене. Все пак става дума за едно съоръжение, което е с 34 км обиколка и близо 54 милиона кубически метра вода. При опасност от наводнения са застрашени хората, които живеят в поне осем населени места на територията на поне Господин министър, преди да задам този въпрос разговарях с кмета на община Ковачевци. Естествено тревогата, която и той изпитва, е поради факта, че въз основа на проверки, които са на техническите съоръжения, се установяват най-малко три неща. Първо, че този язовир, макар и публична държавна собственост, няма акт. Второ, имаме неизправна водоземна кула, незатваряща се клапа на основния изпускател и оттам непрекъснато подаване на вода по основния изпускател, което създава и основните притеснения. И съответно, макар и при наличие на Ваша заповед от 17 март на 2011 г. за предоставяне на язовира на „Напоителни системи”, това към момента на задаване на въпроса все още не беше факт. Това е част от аргументацията ми да Ви задам този въпрос. Надявам се на отговор от Ваша страна. Заповядайте, господин министър, за дуплика. Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов, първо, ако позволите с обяснението, че да, въпросът Ви е зададен през февруари, аз не съм отлагал парламентарните питания. Системата на парламентарен контрол е такава и обемът на въпросите е такъв, че днес ми идва редът, така че сега ще отговоря. Разбира се, въпросът е актуален и към днешна дата, защото може би най-лошото наистина се размина, но все пак е добре хората да чуят отговора на Вашия въпрос. Язовир „Пчелина” е изграден на река Струма през 1975 г. Язовирната стена и язовирното езеро са разположени в землищата на селата Лобош, Калище, Ковачевци, Радибош и Прибой в община Ковачевци, област Перник. Изградено е водовземане за напояване от водовземна кула чрез стоманен тръбопровод с диаметър, както и облекчителни съоръжения – преливник и основен изпускател. В кулата на основния изпускател е монтиран дросел-клапа с хидравлично задвижване. Предназначението на язовир „Пчелина” е, първо, да подава вода за напояване на напоителната система „Пчелина” на 18 хил. 197 дка земеделски земи, разположени в землищата на селата Калище, Лобош, Прибой и Поцърненци, да подава вода за промишлени нужди на предприятията от град Перник и град Радомир. Язовирът е включен в списъка на комплексните и значими язовири по Закона за водите. За него има издаден акт за публична държавна собственост на името на Министерството на земеделието и храните. Със заповед язовирът е предоставен за поддържане и стопанисване от „Напоителни системи” ЕАД. В момента всички съоръжения към него са изправни и работят, с изключение на дросел клапата и таблетния затвор на основния изпускател. Поради отказ на хидравличната система дросел клапата е оставена в отворено положение и непрекъснато се изпускат около 800 литра в секунда, което е малко над минимума, който следва да се пуска в реката след язовира. След ремонтиране на дросел клапата, за което вече има изготвен проект в „Напоителни системи”, ще бъде извършен ремонт и на таблетния затвор. Предвид малкия си полезен обем, язовир „Пчелина” е почти целогодишно пълен и прелива. В момента прелива с около 4 куб. м в секунда, което е обичайно за сезона. Коритото на реката след язовира не е коригирано, тъй като реката е силно вкопана в речната долина. Поради тази причина дори преминаването на много по-големи водни количества не представлява никакъв проблем за населените места и съществуващата пътна, железопътна и друга инфраструктура и съоръжения. Във връзка с Вашия въпрос аз разпоредих и получих устен доклад от „Напоителни системи”, които на място са проверили и към момента ситуацията. Нека да успокоим от трибуната на Народното събрание хората в тези региони – в момента няма опасност от някакво бедствие във връзка с този язовир. Благодаря.

нямах за цел да Ви упреквам, че Вие сте забавили отговора на въпроса. Пояснявам защо един въпрос, който е зададен през месец февруари, получава отговор малко повече от месец по-късно. Това, разбира се, не е упрек към Вас. Идеята на моя въпрос е не да създаваме напрежение. Напротив, идеята е да успокоим хората, които основателно изпитват притеснение във връзка със състоянието на хидротехническите съоръжения по язовира

Господин министър, аз съм удовлетворен в някаква степен от Вашия отговор. Разбирам, че има реакция от Ваша страна и съответно предприети действия. Но ме интересува следното. Казвате, че има че има изготвен проект и ще бъде извършен ремонт. Кога ще бъде извършен този ремонт? Първо. Второ, има известно разминаване в отговорите, които Вие давате, и областния управител на област Перник за това има ли най-после издаден акт за държавна собственост. Разбира се, 40 години наличие на този язовир, граден от държавата – факт е, че няма още акт за държавна собственост, което вероятно поражда определени проблеми при неговото стопанисване, експлоатация и най-вече по отношение на отговорността. Трето – нещо, което беше много странно и с което за пръв път се сблъсках по отношение на този язовир. Една жалба от страна на охраната на язовира, която се оказа, че работи на практика на доброволни начала. Тя не получава заплата, не получава средства за закупуване на необходимите им материали по отношение на охраната, за осъществяване на тяхната дейност и се стига дотам да си осигуряват сами фенери,

кога ще бъде извършен ремонтът и уредени ли са тези въпроси по отношение на охраната? Това е важно звено от цялостната експлоатация и стопанисване на язовира. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за дуплика, господин министър.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 Второ, кога ще бъде извършен ремонтът? Както Ви казах, поисках заради коректния отговор и ще Ви отговоря точно: има предвидени средства, те са планувани и са отпуснати от Комисията за бедствия и аварии.

имаше определено напрежение във връзка със задължения на „Напоителни системи” към охранителни фирми, аз съм разпоредил на директора на „Напоителни системи” да изготвят план за погасяване на тези задължения. Разбира се, те са наследени от миналото. Разчитайки и на средствата, които се отпуснаха във връзка с решението на Комисията за бедствия и аварии, „Напоителни системи” вече разполагат с финансов ресурс и ще могат да изплатят задълженията към тези фирми. Това са конкретните ми отговори. Благодаря. Преминаваме към питане от народния представител Антон Кутев – относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните. Господин Кутев, заповядайте да развиете питането си в рамките на 3 минути.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

Разбира се, че питането ми е продиктувано от няколкото тежки гафа, на които бяхме свидетели от началото на мандата досега при назначаването на ключови фигури в Министерството на земеделието

лично произнасяхте речта как той бил като съвременния Бил Гейтс, а само 3-4 дни след това се оказа, че Ви се налага да го уволнявате и да го давате на прокурор. Така си спомням. Тоест разминаването между пламенната защита на този човек и даването на прокурор – имаше точно няколко часа разлика, примерно към 30 или 40 часа, във Вашето поведение. Във връзка с всички тези случаи – моето питане е основано не само на гафовете, които сте направили, а на важността на проблема. важността на проблема. За да може да функционира това, с което се занимавате, включително усвояването на средства по оперативни програми, част от които са към Вашето министерство, трябват хора, които са изключително подготвени. Тук даже не говорим за това имат ли диплома или не. Ние говорим за езиците, които владеят, за общата им подготовка, за управленски умения, тоест за един куп неща, които определят нашата обща българска възможност да усвояваме пари по евросредствата, да сме адекватни в земеделската политика, която всъщност е една от най-важните, доколкото земеделският сектор в България продължава да бъде изключително важен за икономиката, по-конкретно и за моя регион, Силистра, откъдето съм депутат. Молбата ми е да поговорим за това какви са качествата, които се изискват от висшите ръководни органи в министерството. Кои са онези ясно изразени приоритети, които Вие имате, когато назначавате хора? Дали образованието, дали специалността им, дали уменията, дали резултатите, които ще дадат? Има ли някаква оценка на тези резултати, които те дават? Тоест като ги назначите (хубаво – имал диплома, нямал), въпросът е: след някакъв определен период имате ли резултат от това, което са направили? Има ли някаква оценка на това, което са постигнали, и как се съотнася съответно с назначаването? Трябва ли да отговарят на длъжностните характеристики? Има ли хора в министерството и в агенциите около министерството, които не отговарят на длъжностните си характеристики и които примерно нямат подходящото образование? Цяла серия от въпроси, на които се надявам да получа отговор сега.

кадровата политика включва основните принципи, методи и форми на подбор, разпределението, оценката и изграждането на административния капацитет, който следва да работи за изпълнението на стратегическите цели на Министерството на земеделието и храните, произтичащи от Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г., Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Националната програма за опазване, възстановяване и подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси за периода 2008-2013 г., Националната програма за събиране, използване и управление на данни в сектор рибарство 2011-2013 г., Националния план за развитие на биологичното земеделие в България за периода 2007-2013 г., разбира се и други. Създаването на административен капацитет за усвояване на средствата от европейските фондове в министерството започва още през предприсъединителния период, когато е създадено специализирано звено, отговорно за изготвяне на Националния план по специална подготвителна програма на Европейския съюз САПАРД и за създаване на механизъм за цялостна организация за наблюдение, оценка и отчет по прилагането на програмата, което на по-късен етап преминава в дирекция „Развитие на селските райони”, изпълняваща към момента функциите на управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За изграждането на капацитета на дирекцията през годините са допринесли както обученията, проведени по линия на Проекта за побратимяване на земеделието и горите за прилагане на втори стълб на общата селскостопанска политика и развитие на селските райони, изпълняван в периода 2005-2007 г.”, съвместно с австрийското и италианското Министерство на земеделието, и два проекта по програма на ООН за развитие, изпълнявани в същия период, така и обучение по управление на европейските фондове, програмиране, мониторинг и контрол, докладване, установяване, предотвратяване и отстраняване на нередности, информираност и публичност на европейските фондове, информационни системи за управление и наблюдение на европейските фондове и други, в които са участвали експерти от администрацията на Програмата за развитие на селските райони. Организационна структура на Държавен фонд „Земеделие”. Разплащателната агенция е елемент на акредитационен преглед от страна на външен отиращ орган, както и в съответствие с изискванията, заложени в Регламент № 885 от 2006 г. на Комисията. Всяко отделно специализирано звено в нейната структура има изготвени правила и процедури за работа, съобразно акредитационните изисквания. Ежегодно Държавен фонд „Земеделие” е обект на одит от страна сертифициращ орган за проследяване на съответствието на всички присъщи дейности и функции на Разплащателната агенция с критериите за акредитация, включително и оценка на кадровата и ресурсна обезпеченост с оглед изпълнението на поставените пред нея цели и задачи. При назначаването на нови служители в Държавен фонд „Земеделие” се спазват изискванията, които са заложени в акредитираната политика – назначаване на персонал и утвърдените длъжностни характеристики за всяка длъжност. С приетото Постановление на Министерския съвет № 230 от 2009 г. беше създадена възможност за наемане на допълнителен експертен персонал до края на програмния период с цел укрепване капацитета на администрацията, ангажирана в управлението и прилагането на Програмата за развитието на селските райони. След проведен по специално утвърдена методика подбор, с трудови договори са назначени допълнително 18 служители към дирекция „Развитие на селските райони” на министерството и 62 служители в Държавен фонд „Земеделие”. За новоназначените служители е проведено необходимото въвеждащо и квалификационно обучение с оглед по-бързото им включване в екипите и възлагане на конкретни задължения. В Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е обособена специализирана дирекция „Европейски фонд за рибарство”, изпълняваща функциите на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България 2007-2013 г., с обща численост 52 души. Назначаването в дирекцията се извършва след провеждане на конкурс съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители при спазване на изискванията за езикова и професионална квалификация. Служителите в дирекцията ежегодно се атестират и обучават с цел поддържане и повишаване на професионалните им умения и усвояване на добрите практики от управляващия орган на други страни членки. В заключение искам да Ви уверя, че набирането и подборът на кадри в системата на министерството се извършва в съответствие със Закона за държавния служител и съобразно действащите процедури за подбор и назначаване на служители, гарантиращи принципите на прозрачност, конкуренция въз основа на професионални и делови качества, осигуряване на равен достъп на кандидатите, без ограничение на права или привилегии. Това осигурява избирането на подходящите хора с необходимите знания, способности и умения, които впоследствие се усъвършенстват чрез участие в подходящи обучения, семинари и обмен на опит с другите страни – членки на Европейския съюз. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, господин Кутев, за два допълнителни насочващи въпроса.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 включва механизъм, който трябва да е достатъчно адекватен на това как се подбират тези хора, първо, така че да не се получава, че нямат дипломи или дипломите им са фалшиви. Не дай си Боже, да се окаже, че са шефове, пък са осъждани, което пък съвсем не е допустимо. И второто, разбира се, е как се развиват нататък. Например, като вземете един теолог Например, като вземете един теолог и го назначите за директор на Регионална дирекция „Напоителни системи” в Средна Тунджа, как този теолог изведнъж се превръща в специалист по напоителни системи? Както се вижда, той далеч не е единственият. Ами, там примерно, доколкото разбрах, от 11 – 10 са такива, които нямат общо, защото другите били инженери, зооинженери, какъвто сте и Вие, но в никакъв случай нямат общо с напоителните системи. Значи, на Вас Ви трябва много стройна система на преквалификация на тези хора – след като веднъж сме ги избрали такива, после по някакъв начин да ги научим що са това „Напоителни системи”, как работят. Примерно аз не бих се наел да се науча. Ако сега мен трябва да ме научите как работят „Напоителни системи” и как се поддържат язовири, искам да Ви кажа, че аз лично за себе си бих отказал подобно нещо. Аз съм чувал Ваши отговори по този въпрос. Не се опитвайте отново да се измъкнете с идеята, че, видите ли, те били едва ли не политически назначения. Какви политически назначения? Те са директори в определени „Напоителни системи”, и в случая със Средна Тунджа – той е по-известен като Попа от Котел, доколкото знам, в околността. Този човек – Попът от Котел, е назначен за човек, който ще управлява язовирите в съответния регион. Няма как да ме убедите – той не е член на Надзорен съвет, не е дори член на Управителен съвет, какъвто може би би могъл да бъде с политическа функция. Тук става дума за човек, който изпълнява чисто директорски изпълнителски функции. функции. Моят въпрос е: по какъв начин не само че се избират, а се развиват – говорим за политики, и общо взето кой носи отговорност? Защото когато говорим и за Калина Илиева, и за Георги Харизанов, аз не разбрах кой носи отговорност за тези назначения. Разбрах, че ги уволнихте по някаква причина. Честно казано, даже не разбрах точно по каква, но не схванах кой понесе отговорността. Чувал съм за Калина Илиева, че баща й бил пожарникар, че може би е лично назначение на Бойко Борисов, или не е лично назначение на Бойко Борисов. Тогава би трябвало да е Ваше. Но някой от Вас двамата – Вие или Бойко Борисов, трябва да понесе отговорността за това, че Калина Илиева пишеше повече доклади до ОЛАФ, отколкото носеше пари на България, въпреки че не това й беше работата. По същия начин говорим и за Георги Харизанов. Някой трябва да каже: „Абе, аз бях човекът, дето го назначих. Аз сгреших и по някакъв начин понасям отговорността, защото този човек е осъждан, с дела е, няма подходящото образование”. Вярно, Вие твърдяхте, че е Бил Гейтс. Не е приличал на Бил Гейтс в нито един момент, но така или иначе някой трябва да каже защо се случи всичкото това? ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате възможност за отговор, господин министър, заповядайте.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 такава е имало мои предшественици. Това опит за обида към тази професия ли беше?! Искам да кажа, че тя има своето достойно място, включително зооинженер е ръководил министерството в годините назад. в годините назад. Вие цитирахте – не познавам този Поп от Котел, както Вие се изразихте, защото министърът не назначава директорите на клоновете в „Напоителни системи”. Назначават се от изпълнителния директор, от Борда на директорите на „Напоителни системи”. Аз съм обяснявал и друг път, „Напоителни системи” има оперативно ръководство в лицето на главните инженери, по длъжностна характеристика следва да бъдат хидроинженери, така че това правило е спазено. „Напоителни системи” като цяло представлява търговско дружество и то има и други функции освен конкретните функции, които се възлагат

особено когато няма изискване в длъжностната характеристика. Както и да е, Вие обидихте зоотехниците, сега обиждате и теолозите. Аз няма да ги защитавам от тази трибуна. Да, когато е имало проблеми с назначения, те са били отстранявани на момента, в който сме разбирали. Ще припомня случая с Калина Илиева. Да, Калина Илиева беше отстранена в момента, в който разбрахме, че е фалшифицирала своята диплома, и това беше направено незабавно. Ние не сме гадатели. Не мога да бъдат гадател и да знам примерно, че Калина Илиева е фалшифицирала дипломата си или че след като Георги Харизанов е представил свидетелство за съдимост, в което пише „неосъждан” и беше потвърдено включително и от главния прокурор, че свидетелството не е фалшифицирано, аз не съм го давал на прокурор. Изпратих това свидетелство, което беше представил в министерството, на прокуратурата за проверка и се установи, че това свидетелство не е фалшифицирано. Дали той има чисто съдебно минало, не мога да имам, отново повтарям, гадателски способности и да знам кой какъв документ представя и какво всъщност се е случило някъде в неговото минало. Разбира се, Министерството на земеделието и храните е с една от най-големите администрации и с най-голям обхват на дейност. Ясно е, че когато има хиляди служители, назначавани в това министерство – отново повтарям, аз като министър назначавам служителите в централното управление на министерството и ръководителите на отделните структурни звена, всичко по системата се назначава от тях – не искам да ми бъдат вменявани отговорности за това, ако някъде нещо се е случило, защото това се е случвало в годините назад, предполагам, че ще се случва и в годините напред. Винаги ще има опити от хора по някакъв начин да прикрият нещо в миналото си или да фалшифицират документ, какъвто е случаят с Калина Илиева, за което те трябва да носят наказателна отговорност. Надявам се това да се случи. Благодаря.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 Тоест аз не се опитвам да Ви държа отговорен за това, че на някакви ниски нива теологът от Котел е назначен в „Напоителни системи”, от което не разбира. Аз се опитвам да Ви държа отговорен за това, че политиките, които развивате, не гарантират, че подобни грешки няма да се случат. Тоест Вашата отговорност не е в това, че някой бил назначен долу, защото такива грешки сигурно и преди Вас е имало. Вашата отговорност според мен е в това, че като министър не сте създал необходимата регламентация това да не се случва.

Големият проблем не е дали Калина Илиева има или няма диплома. Големият проблем беше пълната й некомпетентност. Дипломата беше само начин, по който се показваше нейната некомпетентност. А тя имаше некомпетентност, която беше изключително вредна за България, за земеделието и за всичко останало. Затова моят въпрос и моето питане касае политиките на министерството, с които Вие можете да гарантирате – че като се е случила веднъж грешката с Калина Илиева, тя няма да се случва пак. Само че няколко години по-късно тя се случи с Георги Харизанов, за който Вие, както и за Калина Илиева, носите пряката отговорност. И пак се връщам – Вие или премиерът

Кой ги назначи? Вие сте ги назначили, премиерът ги е назначил. Кой ги уволни? Пак Вие ги уволнихте. А кой носи отговорност за резултата от тяхната дейност? Аз така и не разбрах. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е от народните представители Пенко Атанасов и Петър

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър! Страната ни преживя тежка зима. Особено за есенниците, за овощните дръвчета, за лозовите насаждения тя беше наистина много тежка. Тази е причината ние с

посеви и насаждения. За нас е важно да знаем има ли изготвен мониторинг от Вашето министерство.

Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов, господин Димитров! Агрометеорологичните условия през есента на 2011 г. и зимата на 2012 г. бяха неподходящи за провеждането на добра есенна кампания и успешното презимуване на есенните посеви. Наднормените топлинни условия през месеците август и септември 2011 г., както и недостигът на почвена влага в някои от районите бяха причина за преждевременното узряване на средните и късни хибриди царевица и слънчоглед, отглеждани при неполивни условия. При същите условия засятата зимна маслодайна рапица поникваше трудно и неравномерно. Почти същата картина се наблюдаваше и при житните култури. Затруднено беше извършването на предсеитбената подготовка на почвата. Падналите интензивни валежи през месец октомври нарушиха нормалния ход на сезонните агротехнически мероприятия. За някои площи маслодайна рапица не поникна или поникна със закъснение. Това накара някои земеделски производители да прибягнат до презасяване на рапичните посеви в недобро състояние с пшеница и ечемик. На много места в Северна България се пропуснаха оптималните срокове за сеитба на есенниците. Изоставането при сеитбата на зимните житни култури бе преодоляно вследствие настъпилото през третото десетдневие на октомври затопляне и спиране на валежите. В цялата страна есенната сеитба в основни линии приключи към средата месец ноември, като отделни стопани сяха и до по-късно. През зимните месеци температурните екстремни поставиха на изпитание самите култури. Образувалата се в края на януари дебела снежна покривка в много райони на страната предпази до голяма степен есенниците от вредното въздействие на отрицателните температури. В райони, особено край морето, където ниските температури бяха съпроводени със силен вятър и липса на снежна покривка, се очакват поражения от измръзване в различна степен, предимно при рапицата и по-слабо при пшеницата и ечемика. Според специалистите характерна за житните култури е способността им да компенсират изоставането в развитието си, поради което е твърде рано да се правят прогнози за състоянието. При посевите с рапица картината е по-различна. За нашата страна тази култура е рискова по отношение на влагата по време на сеитбата и след нея, което се потвърди през изминалата есен. Рапицата има слаба зимоустойчивост, което зависи от сорта, фазата на развитие и закаляването на растенията. компенсаторни възможности, които зависят от агроклиматичните условия през пролетта. Овощните видове са с по-висока студоустойчивост от есенните култури и зависят от множество фактори като вид, сорт, напояване, запасеност с хранителни елементи, закаленост, естествен и принудителен покой, продължителност на въздействие на ниски температури и така нататък. По време на дълбокия покой чувствителни на въздействие на ниските температури са костюлковите – за прасковите до минус 22 градуса, за кайсиите до минус 25 градуса. По-малко чувствителни на ниски температури са костилковите овощни видове като череша, вишна, слива и други. Най-устойчиви са семковите овощни видове. Ябълката издържа до минус 28 градуса, а крушата – до минус 25 Давам тези данни, защото всички знаем какви температури имаше през тази зима. Ежегодно от 2000 г. до днес експерти от областните дирекции „Земеделие” на министерството провеждат обследване на площите, заети със земеделски култури. Събраната информация дава възможност за изготвяне на оценка за моментното състояние на културите съобразно настъпилите агроклиматични условия. Първоначалните данни за състоянието на културите се очакват в края на месец март, когато ще приключи първият етап от обследването на есенниците. При възникване на кризисни ситуации, дължащи се на неблагоприятни климатични условия, информацията осигурява и приложението на схемата на държавно подпомагане на регистрираните земеделски производители.

Добре Добре че казахте, че все още не е попълнена информацията и от това следва защо досега тя не е направена, мониторингът не е извършен! Разбирам, че този мониторинг трябва да да се проведе от 19 до 23 март, в който участват областните служби „Земеделие”, областните дирекции по земеделие и да изготвят този доклад. Оттук произтича един въпрос. Аз съм вече почти 50-годишен и доколкото съм бил земеделец, откакто се помня, в такива оценки винаги са участвали институтите и опитните станции от Селскостопанска академия. Виждам, че Вие въобще не ги споменахте и това силно ме притеснява. Притеснява ме фактът, че този научен потенциал не се ползва в такава ситуация. Не поставям под съмнение компетентността на областните служби и на тези, които ще правят мониторинга, съвсем не е така. Мисля обаче, че тежестта ще бъде наистина сериозна и научно обоснована, когато се ползва научният потенциал, за който държавата поне досега се е грижила. Институтите и научният потенциал се е отблагодарявал с качествен анализ, който е правен винаги, най-малкото за обследване на посеви и насаждения, които имаме в страната. Притеснява ме и фактът, че готвите много сериозна секира за Селскостопанска академия. Давам пример с Опитната станция по кайсията, която се готвите да прехвърлите към Опитната станция в Хан Крум. Не разбирам политиката Ви. Тази култура е в Силистренска област, Опитната станция в Силистра е наше национално достояние и тя има своето място. Това, което планирате с новия Закон за Селскостопанска академия говори за това, че Вие се готвите да академия и научния потенциал, който работи в тази област. Затова силно се притеснявам от това, което казвате и искам от Вас наистина да приложите това, което е необходимо на държавата ни и ще бъде от полза и за научната общност. Благодаря.

по отношение на това, че не използваме потенциала на Селскостопанска академия – категорично не е вярно! Учените от тези дългогодишни институти с практика винаги са и то в много добър контакт със съответните областни дирекции по земеделие, които, разбира се, използват техния потенциал, когато е нужен. Нека да уточним нещата. Все пак става въпрос за протоколи, за описи, които се извършват на място – те са по отношение на щетите. В тази чисто техническа работа, разбира се, не участват научни работници, те участват в оценка въобще на ситуацията, на прогнозите, които се правят. Такива прогнози, доклади и анализи има постоянно и те постъпват от Селскостопанска академия на разположение на Главна дирекция „Земеделие”. Те са достъпни и до областните служби по земеделие. Тъй като Вие развихте допълнителен въпрос, който не беше в основния въпрос, няма да ми стигне времето в дупликата да Ви отговоря за реформите, които се предвиждат в Селскостопанска академия. Разбира се, ако желаете, мога лично в среща или в специален доклад да Ви изпратя какво точно се предвижда. Категорично можете да бъдете сигурен, че потенциалът, който имаме в момента, няма да бъде загубен. Напротив, с реформата, която целим, ние се стремим да го заздравим и да насочим ресурси към

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър! Този въпрос е изключително важен и ще го поставяме дотогава, докато намери справедливо решение. Той е свързан с това: дърводобивната и дървообработващата промишленост в България да носи ползи за нашата страна; големите предприятия да имат дървесина, която да преработват на конкурентна цена и да добавят огромна добавена стойност към произведената продукция, от което ние жизнено всички малки и средни фирми да могат да работят и да няма посредници. Това е ключовата дума. Затова искам да попитам: след като проследим хронологията от миналата година прие се нов закон – шест месеца работихте заедно с така наречената работна група, за да се изработи наредба. Такава беше изработена като проект. Защо я захвърлихте? Защо в разрез с приемането на подзаконовите нормативни актове приехте в Министерския съвет наредба, която не беше съгласувана с всички заинтересовани страни? Защо цялата минала есен нямаше търгове за дървесина, което доведе до сериозен дефицит и бръкна в джоба на хората, спря редица предприятия и това вероятно е най-голямата загуба. Когато „Кроношпан”, „Свилоза”, когато „Фазерлес” е пред спиране, когато другите буквално си намират дървесина седмица за седмица и ден за ден, възниква има ли воля във Вас, господин министър, да премахнете стоковата борса като елемент не просто в наредбата, а в закона, да дадете равни права, достъп и условия

и да контролират фактовата книга, а не да бъдат по цялата стопанска дейност, да замъглят през стоковата борса кой купува и на каква цена, и в крайна сметка резултатът е ясен от първия търг – тази дървесина е препродадена с 25 до 30 лв. допълнително отгоре на големите предприятия. Тези 25 или 30 лв. можеха обаче да влязат в бюджета на държавата, респективно в бюджета на държавните горски предприятия. Въпросът ми е: има ли воля във Вас, докога и как тези условия наистина да станат такива, каквито са полезни на страната?

ние водихме този дебат в разширеното заседание на Комисията по земеделие и гори или по-скоро Кръглата маса, организираната от председателя на Комисията по земеделие и гори

браншът не беше представен в целия негов спектър. В момента създадената работна група имаше консенсус по създаването на работната група, тоест той се прие.

съвет. При първата редакция на наредбата са участвали много малко хора и Вие видяхте, че в Народното събрание дойдоха други, които казаха не само, че не са участвали в изработването предния път, а определени лобита, както всяко нещо има лобита, са успели да надделеят при това предложение за наредба, което не беше прието в този вариант в Министерския съвет, защото при внасянето му, аз се съобразих с мнението и на останалите участници в този бизнес. Така че моля Ви за още малко търпение. Отговарям конкретно на въпроса Ви – има политическа воля. Това, което се уточнихме с работната група, е до края на месец март те да изготвят промените. По отношение на закона. Волята трябва да я има в Народното събрание, защото в момента изменението на Закона за горите е на второ четене

чуят мненията, разбира се, на всички политически сили. Така че, политическата воля я има. Остават, разбира, се няколко дни до крайния срок. Нека да изчакаме тези дни и тогава да коментираме, ако има претенции. Надявам се и категорично го заявявам оттук: смятам, поне това ми докладваха тази сутрин, че на финалната права е работната група и към момента има консенсус. Нека да ги изчакаме да си свършат работата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаеми господин министър, Вие може да защитавате само едно лоби – това лоби се нарича България. Ще Ви помоля да си влезете в ролята и в отговорността, и да не казвате, че каквото Ви предложи работната група, това ще приемете. Вие сте министър. Ваша е отговорността и ваше е действието. Защо Ви го казвам? – Защото тази работна група първата седмица не допусна част от лесовъдите. Втората седмица не им даваха да се изказват, за да предложат разумните неща.

което означава – от Вас. Никакво предложение като промяна да изчезне стоковата борса, която очевидно ощетява интереса, няма да се случи. Затова, господин министър, призовавам Ви: Вие носите отговорността. Никаква работна група, никаква председателка, никакъв бранш. Вас ще търсим отговорен. Защото е символично, господин министър – на последната сесия на стоковата борса от 158 хил. кубика над 100 хил. кубика технологична дървесина е купена от две фирми. Едната е „Глобал пропърти консулт” ООД – България, която е известна с това, че през последните 2 години на Вашето управление от нищото стана най-големия износител на дървесина в България, а втората е „Ахерон България” ЕООД, която е собственост на швейцарската фирма „Ахерон”. Тук има нещо много символично. Знаете ли какво означава Ахерон? Това е река в подземното царство на царя Хадес от гръцката митология. Там цари мрак и ужас. Тази река е реката на болката. Всъщност, господин министър, моят апел към Вас е: не причинявайте повече болка на дърводобива и дървопреработката в България. Ще ползвате ли дуплика, господин министър? Не. Преминаваме към въпроса на господин Пенко Атанасов относно повишаващата се цена на яйцата. Слушаме Ви, господин Атанасов.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

... какъв е този скок на яйцата, откъде се получи, какви мерки ще предприеме за овладяването на тази ситуация. Това е изключително важно за всеки един български гражданин. Ненормално е цената на яйцата да скача така с

Другото оставям на Вашата съвест. Не вярвах, разбира се, че ще стигнем дотам да обсъждаме от тази трибуна и цената на яйцата. Цената на яйцата би следвало да бъде функция на пазара. Разбирам, че може би при Вас има носталгия от далечното минало, когато цената на яйцата се определяше от някакъв тесен формат, наречен Политбюро или ЦК, или не знам още какво. Тогава имаше планова икономика.

Съзнавам интереса към въпроса, но мисля с още по-голям интерес да чуем отговора. Моля Ви за внимание.

Имаше и субективни фактори: в рамките на една седмица цената в България скочи с около 30-40%, без това да се констатира в останалите страни членки. Точно тогава държавата се намеси. Бяха проведени разговори с българските производители и с големите търговски вериги. потърсихме причината. Не беше даден задоволителен отговор от страна на производителите и от страна на търговските вериги защо това се случва точно в България и точно в рамките на една седмица.

Не знам дали е носталгия по миналото. Далеч не съм визирал това. Ще Ви върна към един въпрос, който бях задал към Вас: ще има ли санкция към България, ако не отговорим на директивата, свързана с така наречените щастливи кокошки?

Вие лично сте отговорен за това, което се случи. Носталгията по миналото няма никаква връзка с това, за което говорим.

само 11 бяха одобрени. Сигурно не са били достатъчно подготвени. Ако имаше достатъчно силна инициатива от страна на министерството, достатъчно мощна разяснителна кампания, която да завърти всички в бранша, да им помогне в достатъчна степен, аз твърдя, че яйцата ни сега нямаше да струват толкова, колкото са в момента. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Току-що разбрах, че съм виновен за много неща, включително за това, че цената на яйцата в момента в повечето държави от Европейския съюз е такава. Очевидно с политиката в България нанесохме тази криза на Европейския съюз. Не знам какво ще ни правят, сигурно много ще ни дърпат ушите. Сериозно на отговора на Вашия въпрос. Не знам дали следите пресата, дали имате време, но прочетете, че през последните дни това се превръща в истерия в Европейския съюз. Цените на яйцата примерно в Чехия стигнаха 80 стотинки.

това е следствие. То не е следствие на това, което се случва в България, защото: първо, ние сме много малък пазар, второ – недостатъчно голям производител, за да влияем по някакъв начин с това, което се случва в България. Не сме изклали ние кокошките, а собствениците на тези предприятия. Само единадесет ферми не отговарят все още на изискванията и имат срок до средата на годината. Те ще изпълнят тези изисквания

Да, така е. Падна цената на яйцата. Ако искате и решите да си купите, можете да го направите. По тази тема повече няма какво да кажа. Съжалявам, че занимаваме аудиторията с това. Въпрос на народния представител Павел Шопов относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод отдаването под аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд. Слушаме Ви, господин Шопов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Известно е, че държавата притежава големи площи земеделска земя, която е съсредоточена в Държавния поземлен фонд в цялата страна, във всички региони.

земя в българското общество е изключително оскъден. Не се разискват, не се коментират, не се дебатират много от проблемите свързани точно със собствеността, използването, доходите от земята, нейното бъдеще като Държавен поземлен фонд. От време на време се поставят въпроси относно разпореждането с нея, които също са изключително важни. Въпросът ми към Вас е: каква е общата площ от Държавния поземлен фонд? Въпреки че това е въпрос на статистика, добре е българските граждани да го чуят от тази трибуна. Каква част от тази земя се отдава за обработка под аренда на земеделски производители? Това е много важен въпрос с оглед и на това как се използва, каква част се обработва от нея – дали цялата, или част от нея? Това е големият въпрос за използването на земеделската земя, а в частност държавната земя от Държавния поземлен фонд.

благодаря Ви за този въпрос, защото чрез неговия отговор от тази трибуна ще може да прозвучи информация и да стигне до хората, които искат да се запознаят с нея. Държавният поземлен фонд представлява национален ресурс, чийто общ размер към месец декември 2011 г. възлиза на 2 млн. 243 хил. дка. Управлението и разпореждането със земеделски земи от Държавния поземлен фонд – частна държавна собственост, се осъществява в рамките на установеното със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му правомощие на министъра на земеделието и храните. В изпълнението на законовите и подзаконови разпоредби министърът на земеделието и храните ежегодно до 31 март открива процедурата за провеждане на търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в страната. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник” и се публикува в един централен ежедневник. Съгласно приложенията към заповедта от 2011 г., за откриване на тръжната процедура за стопанската 2011-2012 г., 2011-2012 г., земеделските земи от Държавния поземлен фонд, които се предоставят за отглеждане на едногодишни полски култури, се отдават под аренда за срок до десет стопански години, като началните тръжни цени са посочени по общини за съответната област и се движат от 15 до 30 лева на декар. За земеделски земи от Държавния поземлен фонд, които се предлагат за създаване и отглеждане на трайни насаждения, срокът, за който се предоставят, е в зависимост от продължителността на периода на плододаване на отделните видове трайни насаждения, съобразени с Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Най-ниски начални тръжни цени са определени за създаване и отглеждане на култивирани билки – 22 лв. на декар, най-високи за създаване и отглеждане на овощни насаждения между 30 и 45 лева на декар, и на лозови насаждения – от 40 до 60 лева на декар. Предвиден е гратисен период, в който арендаторът е длъжен да създаде трайно насаждение върху предоставената му земеделска земя, като инвестициите по създаването на трайното насаждения са за сметка на арендната вноска. През настоящата стопанска година настоящата тръжна цена за ползване на ливади от Държавния поземлен фонд за срок от десет стопански години е 7 лева на декар, а за ползване на мери и пасища за срок от пет стопански години – в размер на 6 лева на декар. В резултат на проведените в страната тръжни сесии за стопанската 2011-2012 г., от общо обявените 650 хил. дка земеделски земи, са арендовани или наети земи в размер на 232 хил. дка като са сключени 1172 броя договори. При проведените през 2011 г. търгове достигнатата средна цена за страната за отглеждане на едногодишни полски култури е 37,50 лева на декар, като най-ниската цена е 15, каквато е и началната тръжна цена по заповед в община Крумовград, а най-високите цени при наддаването на търга са постигнати в област Варна 353 лева на декар, в Търново – 133 лева на декар, Силистра – 107 лева на декар, и Добрич – 101 лева на декар. За ползване на ливади от 7 до 36 лева на декар, за ползване на пасища от 6 до 22 лева на декар, за създаване и отглеждане на трайни насаждения от 31 до 120 лева на декар. Към настоящия момент от общия размер на Държавния поземлен фонд, възлизащ на 2 млн. 243 хил. дка, са предоставени за ползване с договори за наем или аренда земи в размер на 912 хил. дка, в това число 805 хил. дка за отглеждане на едногодишни полски култури.

Благодаря Ви, господин министър. Относно изключително обстойния отговор, който сте подготвили, въпреки че за краткото време той не може да изчерпи темата,

поставяме за първи път този въпрос толкова сериозно от тази трибуна. Това за нас е началото за един дебат. Вие сам разбирате както за арендните цени по отношение на земите от Земеделския държавен фонд, така и арендните цени изобщо на земите в България – тема, която се дължи на българските собственици и на българските арендатори, да бъде разглеждана оттук нататък и да бъде поставяна непрекъснато на общественото мнение, на обсъждане, на коментар и разискване в тази зала. Народното събрание трябва да има думата да създаде един реглаж по отношение на арендните цени, какъвто до този момент не съществува. Има една произволност, от която страдат и българските физически лица, българските граждани собственици на земи, а най-често може би арендаторите в определени положения. този етап от обществените отношения и развитието на някои институти от българското частно право и от това, което е във Вашите компетенции – земеделието и стопанисването, използването на земите, най-после е нужен сериозен реглаж, законови и подзаконови нормативи, които да установят някои по-точни, а не толкова произволни, както е досега, цени на арендни вноски и правоотношения.

малко. На много места земята се отдава под аренда за жълти стотинки, които много често не се плащат, дори не за жълти стотинки, а за крини зърно, които може да се изплащат, а може и да не се изплащат. Да не говорим за това, че сигурно има и злоупотреби при отдаването под аренда и при търговете, за което също не се говори. Затова с този въпрос ние от „Атака” провокираме началото на един много сериозен обществен дебат по много важни и основни обществени правоотношения. НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов,

какво се е случвало и каква е била събираемостта от тези арендни вноски и на какви цени са били предоставени земите, и каква е ситуацията към момента. Мисля, че трябва да стигнем дотам, да се потърси отговорност за тази безстопанственост, защото години десетки пъти скочи събираемостта и това, което влиза като приходи в държавния бюджет от този Държавен поземлен фонд, а той е национален ресурс, който разбирайте в годините назад, е раздаван по какви критерии и по какъв начин са събирани средствата, мисля, че трябва да се отговори, така че поемам подадената от Вас инициатива. Аз ще Ви запозная с информацията и ще я направя достъпна на сайта на Министерството на земеделието и храните, а дали ще има дебат по тази тема и за пропуснатите ползи в годините назад трябва Народното събрание да реши. Благодаря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

Моите въпроси към Вас са: кой е дал разрешение на фирма „Ловела” за тази поголовна сеч и какви са основанията за това прочистване? Второ, посочете ми местата, където са извършени през последните три години залесителни дейности в лесопарка? ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! От извършената проверка на 9 март 2012 г. от експерти на Регионалната дирекция по горите – гр. Русе е констатирано, че в държавната горска територия, попадаща в определения район на дейност на Държавното ловно стопанство „Дунав” – гр. Русе, е започнало провеждането на постепенно котловинна сеч. Сечта е разрешена с позволителни за сеч, издадени на 13 февруари 2012 г. от директора на Държавното ловно стопанство. Позволителните за сеч са издадени на основание одобрен план-извлечение на 9 януари 2012 г. от Регионалната дирекция по горите – гр. Русе по реда на § 3 от Наредба № 8 за сечите в горите. Преди одобряването, план-извлечението е съгласувано с Горската семеконтролна станция – гр. София и с ръководителя на групата, изработваща горскостопанския план за периода 2012-2021 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Русе с писмо от 2 декември 2011 г. също е съгласувала този план-извлечение.

Мартен, е определена на основание спечелена процедура в открит конкурс за добив на дървесина. Горепосочената сеч се извършва във високобонитетни липови насаждения на възраст 90 години. Съгласно Наредба № 6 за устройството на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони на Република България, за тези насаждения е определен турнус на сеч 80 години. След тази възраст започват процеси на гниене и влошаване на здравословното състояние на гората. Възприетата за случая постепенна котловинна сеч е с възобновителен период над 30 години с ниска интензивност на сечта от 20 до 25%, което ще запази възможно най-дълго старите дървета. Сечта се провежда на малки площи с големина от 1 до 1,5 декара извън вегетационния период, при наличие на снежна покривка, което дава най-сигурна гаранция за запазване на наличния подраст в насаждението. Освен това сечта се извършва извън атрактивния сезон за посещение на гражданите в тази територия. С издаденото позволително за сеч е определен краен срок за провеждането – 31 май 2012 г., но от фирмата са дадени уверения, че тя ще приключи до края на месец март, а извозът на материалите от сечта – до края на месец април тази година. За подобряване състоянието на горската територия Регионалната дирекция по горите е дала препоръки за събиране на отпадъци и изнасянето им извън сечищата, както и за възстановяване на първоначалното състояние на временните пътища в сечището, които е извозвана дървесината. През последните десет години в района на лесопарка не са извършвани залесявания, тъй като не са провеждани голи сечи с изключение на акациевите гори, които се възобновяват издънково. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Този отговор е фактологичен, обаче всъщност той не отговаря на най-важното нещо. Само преди няколко месеца свърши кампанията за кмет и кандидатът на ГЕРБ спечели изборите. Както той, така и всички кандидати в предизборната кампания обещаваха, че това място ще стане място за отдих на русенци. Вие знаете много добре, че има процедура за замяна на тази земя и то 180 декара от тази земя, която е изсечена, да стане общинска и да могат общината да правят общински мероприятия и да я превърнат в атрактивна зона за гражданите. Това дали са 80-годишни, дали са 90-годишни, може би има някаква фактологична стойност, но аз самият се убедих, посетих парка и видях наистина, че огромни дървета, красиви, са отсечени абсолютно ненужно. Дори ходихме няколко човека, за да видим за това гниене гнилостни процеси, за които казвате, но въобще ги нямаше тези неща. Дори извикахме журналисти да снимат, защото наистина едно е да се казва беше извършена еди-каква си сеч, такава трябва да се извърши, а е друго да се отиде и да се види. Това са близо 100-годишни дървета и то огромни, които са на големи територии, въобще не е това, което Вие казвате – на декар и половина и така нататък. Самият Вие прочетохте, че в рамките на десет години не са извършвани залесителни мероприятия, защото нямало нужда. Как така да няма нужда?! Направете си труда – директорът на стопанство „Дунав” да Ви покани, да отидете, за да Ви покажат сечта и с очите си да го видите и да го разберете, а не да четете това, което тя Ви е написала. Това е най-важното. Затова спорим и за Закона за горите. Аз съм скиор – ще изсичаме Витоша, за да правим нови лифтове и после къде отиват интересите на гражданите. Същото е и в Русе. Русе. Вие сте министър, за да защитавате интересите на гражданите и на държавата. За мен е това – идете и вижте на място. Аз отидох и видях. Това наистина е безогледно и варварско, което е направено.

В сряда съм на среща в Русе с румънския министър на земеделието и Ви обещавам да отида, за да видя. Това, което Ви отговорих, е на базата на становище на експерти. Аз самият не съм

се е увеличила от началото на века с около 24% – единствената държава в Европейския съюз, която има увеличаване на горския фонд.

че ще могат да се направят съоръжения, които съоръжения ще позволят, както и Вие казахте, че сте скиор, на нашите деца, на нас самите да отидем и да спортуваме. Ако наистина специалистите казват, че тези 90-годишни дървета трябва да бъдат отстранени, защото застрашават останалите, то трябва да бъде направено. Нека наистина да дадем думата на експертизата, иначе с политическо говорене няма да го докараме доникъде. Благодаря

въпрос от народния представител Валентин Микев относно корекция на река Бистрица в участъка на село Ябълково, община Кюстендил. Господин Микев, Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Отправям своя въпрос относно корекция на река Бистрица в участъка на село Ябълково, община Кюстендил. Уважаеми господин министър, на 21 февруари 2010 г. вследствие на обилно снеготопене и продължителни дъждове река Бистрица излезе от коритото си и нанесе сериозни поражения на пътната инфраструктура, магистрален водопровод, селскостопански сгради и така нататък. В участъка е Институтът по земеделие, село Ябълково. Заради непочистеното дълго време речно корито реката излезе и нанесе съобщените вече поражения, като голяма част от дигите бяха отнесени. Създаде се реална опасност от заливане на селото и само бързата реакция на областната управа и на фирмите, които бяха на разположение, беше предотвратено чрез допълнителна дига заливането на селото. През 2011 г. по изготвен проект участък с дължина 1,7 км от река Бистрица бе реализиран в първия си етап и по-конкретно – руслото на реката и бермите. Вторият етап касае корекция на компроментираните диги на реката на определени участъци, както казах вече – липсващи напълно. Моят кратък въпрос към Вас е: кога ще започне работата по втория етап?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

информационна форма за възникнало бедствие и работен проект с искане за финансиране на обект „Ремонтно-възстановителни работи по дясната дига на корекцията на река Бистрица в участъка от км 0,850 0,850 до км 2 + 410, село Ябълково, област Кюстендил”. С решение от 13 април 2010 г. на междуведомствената комисия са отпуснати средства за финансиране само на първия етап на проекта. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, като за целта е сключен договор за изпълнение на строителни и монтажни работи с „Напоителни системи” ЕАД. Извършените строително-монтажни работи са приети с протокол Образец 16 от 28 ноември 2011 г. Предмет на първия етап от финансирането и изпълнението е Малкото кюме и двете берми на реката. Във възстановения участък са изградени 6 броя дънни прагове. С цел укрепване на малкото корито са изпълнени надлъжни каменни призми, както и напречни укрепителни съоръжения. Имайки предвид значимостта на корекцията на компроментираните диги, Министерството на земеделието и храните внесе писмо на 14 февруари тази година в междуведомствената комисия с искане за финансиране на втория етап на обекта, който възлиза на стойност 628 хил. 893 лв. с ДДС. След отпускане на необходимите средства веднага ще бъдат предприети действия по изпълнение и на втория, последен етап на обекта за възстановяване на дигите на река Бистрица, естествено, при наличие на благоприятни климатични условия, тъй като сам знаете, че река Бистрица е изключително пълноводна по време на пролетните дъждове и снеготопенето. Последна информация: тъй като днес в 16,30 ч. ще обсъждаме с вицепремиера Цветанов, който е председател на тази междуведомствена комисия, по всяка вероятност до края на месеца ще има поредното заседание.

Господин министър, благодаря за отговора. Искам да благодаря и на министър Цветанов от тази трибуна, както и на Вас за бързата реакция, защото дълги години

само през 2010-2011 г. срина три моста, един ВЕЦ и така нататък, да не изброявам повече. Навлизаме във времето, в което дейностите, мероприятията по възстановяване на дигите вече позволяват това нещо да се случи. Имам преки наблюдения: реката в момента е пълноводна и бих искал да настоя пред Вас за необходимата сериозност по отношение изпълнението на този обект, защото това ще бъде крайно и окончателно решение и краят на тревогите за жителите на споменатото село. Благодаря Господин министър, желаете ли дуплика? Не. Преминаваме към въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно сключени граждански договори в Министерството на земеделието и храните. Господин Атанасов, Господин Атанасов, има ли нещо общо с въпроса това действие?

Настоящият ми въпрос е свързан със сключени граждански договори от Министерството на земеделието и храните. Въпросът ми е: на какво правно основание Министерството на земеделието и храните е сключило граждански договори за извършване на определена дейност с длъжностни лица във Вашето министерство – директори на дирекции, завеждащи отдели и други? Какъв е характерът на тези граждански договори, предметът на дейност, както и размерът на месечните възнаграждения по тях? Какъв е размерът на получените допълнителни възнаграждения за 2011 г. от директорите на дирекции във Вашето министерство? За нас въпросът е важен, защото недоумяваме как в рамките на работното време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

Пъдпъдъчите са по-скъпи. Не мисля, че имат нужда – и колегите в залата, и зрителите по

Трябваше да отговоря на въпроса. Ще Ви предоставя кратка информация за сключените договори със служители от Министерството на земеделието и храните през 2011 г. за извършване на дейности извън задълженията им по трудово и служебно правоотношение. За 2011 г. на трима директори по граждански договор e изплатено възнаграждение в размер на 4620 лева. Средномесечното им възнаграждение възлиза на 128 лева. Предметът на дейност на сключените договори е организация и контрол на централно ниво на дейностите по преброяване на земеделските стопанства в проведено съгласно изискванията на Регламент на Съвета № 1166 от 2008 г. На един началник отдел по граждански договор е изплатено възнаграждение в размер на 4832 лева, със същия предмет на дейност по договор, който възлиза на 402 лева средно месечно възнаграждение. земеделието и храните по граждански договори са получили възнаграждение в размер на 31 369 лева, което представлява по 100 лева средномесечно възнаграждение за оказване на експертно съдействие и финансови дейности по преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2010 г. с цел разработване на анализ по становищата на браншовите организации по отношение на финансовата рамка за 2012 г.; за за разработване на анализ по изискванията на Европейската комисия за производство на плодови сокове и доматен сок; за разработване на анализ по становищата на винопроизводителите във връзка с новия Закон за виното и спиртните напитки; както и за оказване на експертно съдействие за изготвяне на справки по постъпили жалби за отказ на изплащане на средства по бенефициенти по мерките по Програмата за развитие на селските райони. На последния Ви въпрос за размера на получените допълнителни възнаграждения за 2011 г. от директорите в министерството бих искал да Ви информирам, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 67, ал. 3, т. 6 и чл. 88 от Закона за държавния служител, чл. служител, чл. 1, ал. 4 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейностите и вътрешните правила за работната заплата при реализирани икономии на утвърдените разходи за заплати директорите в министерството са получили допълнителни възнаграждения в размер на 50 629 лева – допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър! Разбирате, че въпросът, който зададох, е във връзка с вихрещия се скандал относно бонусите и начинът, по който Вие във Вашето министерство сте ги разпределяли. разпределяли. Сигурно наистина служителите заслужават, сигурно те са си свършили добре работата, само не разбирам как така в рамките на работното време могат да получават заплати

Казвате общо, а аз твърдя, че има директори на дирекции, които са получили по 40 хил. лв. Вие тази информация не я давате. Аз имам тук един отговор от министър Дянков по въпроса по § 2 и нещо не ми се връзват сметките. Господин министър, аз разбирам, че въпросът, който задавам, е много неудобен. На него трудно може да се намери отговор, който да е юридически или правно или както искате издържан. Просто той според мен е неприемлив. Но аз казвам, че в период на криза цялото правителство на ГЕРБ, в това число Вие, осигурявахте със средства по политическа линия верните Вам служители и затова има такива големи отклонения. Вие прехвърляте топката, че и тройната коалиция е раздавала бонуси. Да, раздавала е бонуси. Само че приходите в държавата бяха не знам колко пъти по-високи, инвестициите в държавата бяха няколко пъти по-високи, докато сега, в период на тотална криза средствата на данъкоплатците се използват – не само по мое мнение, а и по мнението на всички наблюдатели, журналисти, българския народ – неправомерно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ

Аз мислех, че по темата бонуси и бонуси на политическите кабинети е сложена точка. Тези, които са вземали, включително и в Министерството на земеделието и храните – заместник-министри, началник на кабинета, парламентарен секретар, са възстановили сумите и това вече е приключило. Моля Ви, нека тези държавни служители, защото става въпрос за държавни служители и аз Ви казах специално, че става въпрос за раздадени допълнителни възнаграждения във връзка с преброяването на земеделските стопанства – дейност, която се е вършела и в извънработно време, и в почивни дни, тези хора, тази малка сума, Вие видяхте, че аз Ви дадох средно, това е, примерно по 100 лева на месец в месеците, в които са вземани, мисля, че те са ги заработили. Факт е, и никога не е оспорван този факт, че заплатите в България са ниски. Държавните служители имат, и това е абсолютно законово, форма, когато извършват допълнителна дейност, те да бъдат стимулирани. Не ме обвинявайте за това. Това не са хора от политическите кабинети. Тези пари са раздадени за конкретна дейност, която е извършена. Ако Вие имате съмнения конкретен служител, дайте този конкретен случай, ще Ви отговоря на него. Но затова, че те са обикаляли и са броили, и са извършили една огромна по обем работа и дейност – знаете колко са земеделските стопанства, знаете че ние направихме отчет за това преброяване тези пари на тези хора, които са ги заработили, да не им ги правим горчиви. Не е честно към тях. Останалото е политическото говорене, което се случи за бонусите на политическите кабинети, но мисля, че там нещата са ясни. Благодаря

Господин министър, уважаеми колеги народни представители, моят въпрос е относно изграждането на гранична санитарна преграда между Република България и Турция. Уважаеми господин министър, през месец януари 2011 г. епидемия от шап прескочи безпрепятствено турската граница и в област Бургас избухнаха три огнища на шап, които до месец април болестта обхвана редица села. Това наложи умъртвяването на стотици животни в засегнатите райони, което донесе загуби за милиони на стопаните и на държавата. Това налага по-бързото поставяне на заграждения по границата с Турция, които да спрат миграцията на диви животни от юг. Затова и моят въпрос към Вас е: започна ли изграждането на гранично-санитарна преграда между Република България и Турция? И ако не кога ще стартира нейното изграждане? Благодаря Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, за предпазване на страната ни от поява и разпространение на остри заразни епизоотични заболявания по животните Министерският съвет на 20 април 2011 г. взе решение за изграждане на защитна мрежа по границата между Република България и Република Целта на оградното съоръжение е да спре свободното движение на диви и селскостопански животни между двете държави. През 2001 г. по Програма ФАР е реализиран проект „Зелена граница” на Граничния инспекционен ветеринарен пункт на Капитан Андреево. От общата дължина на границата между България и Турция която е 209 км, в момента има изградена гранична мрежа с дължина 30 км, като същата е изправна и действа и до днес, като успешно предотвратява преминаването на диви животни и осъществяването на пряк контакт между селскостопанските животни от двете страни на границата. Съответно по оставащата дължина от 181 км, от границата ни с Турция следва да бъде изградена гранична мрежа, която ще минава през трите области – Бургас, Ямбол и Хасково. Областните управители на тези три области следва да възлагат самостоятелно изграждане на граничната мрежа на територията на тяхната област, като от Министерството на земеделието и храните им предоставихме техническите спецификации за изграждане на тази мрежа. С Протокол № 37 от заседанието на Министерския съвет на 5 октомври 2011 г. се взе решение за удължаване на срока за изграждане на защитната мрежа между България и Турция до края на месец октомври 2012 г., поради необходимост да се осигури на областните управители технологично време за подготовка, респективно приключване на всички необходими тръжни процедури в законоустановения срок и гарантиране на необходимите условия за проектиране проектиране и изграждане на защитната гранична мрежа. В изпълнение на Решението на Министерски съвет от 20 април 2011 г. е проведена обща процедура от областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране на ограда между Република включващо заснемане и изготвяне на парцеларен план и инвестиционен проект с количествено-стойностни сметки по видове работа с етапност, съгласно Закона за устройството на територията за трасето на всяка област Бургас, Ямбол и Хасково, съобразно дължината на оградата и особеностите на терена. Избран е изпълнител на проекта, сключен е договор, като изпълнителят вече е изготвил проекта, включващ парцеларен план и технически работен инвестиционен проект за изграждането на оградата и за ремонтиране на съществуващата мрежа с приложени количествено-стойностни сметки по видове работи по трасето на областите Бургас, Ямбол и Хасково. Предстои трите областни администрации да започнат процедури по избор на изпълнител на проекта, така че да могат да извършат построяването в предвидения му от Министерския съвет краен срок – октомври 2012 В момента се провежда съгласуване на предоставения инвестиционен проект между различните институции, провеждат се срещи между Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за уточняване на институцията, която ще стопанисва и поддържа съоръжението след неговото построяване.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, още през 2011 г. изтече информация, че е започнало изграждането на такава мрежа. Нещо повече, държавата е осигурила 7 млн. лв. Отделно Европейската комисия е осигурила 890 хил. лв. Днес обаче от Вашия отговор разбирам, че са били предоставени технически данни на областните управители, за да проведат такива конкурси за изграждането и този срок е бил Искам да попитам обаче: дали наистина са осигурени тези средства, преведени ли са вече на областните управители или предстои да се преведат от страна на държавата, която пое ангажимента ангажимента да изгради такава мрежа? Знаете, че от турска страна животните се ваксинират поради факта, че Турция не е член на Европейския съюз, а България няма тази възможност поради това, че ние пък сме член на Европейския съюз. Нещо повече, в тези погранични райони, които са изключително бедни, животните се отглеждат на паша поради факта, че няма средства да се гледат на ясли. Големият проблем пред животновъдството и наистина трябва да положим усилия, за да спасим това животновъдство, защото в противен случай жителите на тези погранични райони се опасяват от ново избухване на шап. Тогава животновъдството там ще изпадне в колапс и няма да има възможност за възстановяване на този поминък. Повярвайте, той е единственият там – освен животновъдство, почти нищо не се гледа. Да не кажа, че миналия Великден хората там не можаха да си продадат агнетата и останаха ощетени. Дори средствата, които държавата им предостави за частично компенсиране на умъртвените животни, не им достигат наполовина да си възстановят

осигурени тези средства на областните управители, защото след провеждане на такъв конкурс, ако няма средства, всичко ще остане като добро пожелание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за дуплика.

Това е сумата съгласно решението на Министерския съвет за изграждане на тази защитна мрежа, и то за трите области. В количествено-стойностните сметки, които обаче представят областните управители, тази сума е набъбнала значително и предстои корекция на това постановление на Министерския съвет. Те в момента не са пристъпили към изграждане – аз в отговора си уточних, че е минала процедурата за избор на проектант, проектирането се прави и съответните сметки, сумата е завишена чувствително. Ние коментирахме с областните управители това. Ако Министерският съвет прецени, на определен етап ще има корекция на това постановление, за да може да се реализира тази защитна ограда.

може свободно да се движи около 2 километра. Мрежата се слага, не за да предпази преминаването на вируса, а за да може да ограничи свободното движение на диви и стопански животни. То не е панацея, няма да даде 100-процентна гаранция, но ще помогне в ограничаването на това заболяване. Този въпрос ние коментирахме с турския министър на общото заседание на двата кабинета преди няколко дни. Аз поисках от турската страна да изпълнява по-стриктно ангажиментите си към Международната организация по здравеопазване на животните за ограничаване на това заболяване, тъй като ние в момента сме в постоянна ситуация на заплаха от това, което идва от Турция, и не само по отношение на шапа. Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Антон Кутев – относно средствата за комуникация, изразходвани през 2011 г. по Програмата за развитие на селските райони. Господин Кутев, имате думата да развиете въпроса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

не знаете да са давани пари за лъскане на имидж от български министерства. По този повод реших да разбера дали пък във Вашето министерство не се дават пари за така нареченото лъскане на имидж, както се спомена в това Ваше изказване. Може би изразът е продиктуван от въпроса на журналистката.

семинари с журналисти, видеоклипове, тоест всякакви форми на комуникация, на плащане на медии, заплащане на различни неща, които биха могли да се свържат с PR-а. Какви са дейностите, които са залегнали в Оперативната програма за развитие на селските райони с такава насоченост? Колко пари всъщност са предвидени за 2011 г. в такива дейности? дейности? Не знам дали сте наясно, но кои са фирмите, които печелят? Примерно един конкретен въпрос бих могъл да Ви задам по повод на фирмите: има ли общо кръгът около Ивайло Тодоров? Има ли обществени поръчки, които Ивайло Тодоров и фирмите около него да са печелили в рамките на тези процедури? Както знаем, Ивайло Тодоров е човекът, при когото изпълнителен директор беше Светлана Боянова – Ваш заместник-министър и в момента. За мен е важно: колко са парите, за какви дейности и кои са фирмите, които печелят търговете? Господин министър, имате думата за отговор в рамките на три минути.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 прилагане на Програмата за развитие на селските райони. Акцентът в тази фаза е насочен към поддържане на информираността на кандидатите за изискванията в подробни текстове на мерките по програмата и наредбите за тяхното прилагане, процедурите за кандидатстване и необходимия набор от документи в тази фаза. Кандидатите трябва да бъдат своевременно информирани в случай на промяна в мерките от програмата, за да им бъдат предоставени експертни съвети, както и да бъдат провеждани различни информационни събития с цел осигуряване публичност на програмата. Комуникационният план се финансира от Мярка 511 „Техническа помощ от програмата”. Средствата, определени за комуникационния план за целия програмен период, възлизат на 15% от бюджета на мярката. Договорираните средства за 2011 г. възлизат на 7 млн. 150 хил. лв., а изплатените – на 4 млн. 211 хил. лв. За 2011 г. са сключени 19 договора по Закона за обществените поръчки и Наредбата за малките обществени поръчки, свързани с дейностите по информираност и публичност на Програмата за развитие на селските райони. Подписани са 16 договора с електронни медии, радиа и телевизии по чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Целевите групи, към които са насочени дейностите, са бенефициентите по програмата, журналистите, отразяващи в своите медии информацията по прилагане на програмата, и широката общественост. Като цяло може да се отбележи, че Програмата за развитие на селските райони се ползва с голям обществен и медиен интерес, доказателство за което е и голямата посещаемост на организираните мероприятия по информираност и публичност. Дейностите, които са изпълнени, за посочения период, с цел постигане на целите на комуникационния план, са групирани в мерки за информираност и публичност и са проведени чрез различни комуникационни инструменти с цел по-пълното достигане на информацията до различните целеви групи. За 2011 г. са проведени мероприятия като информационни семинари, публични събития, обучение, конференции, лекции и медийни изяви, насочени към различни групи бенефициенти с цел както популяризиране на програмата, така и повишаване на осведомеността по конкретни мерки. За периода са се състояли над 120 информационни семинара по различни проекти, които могат да бъдат групирани най-общо в две категории – за бенефициенти и за журналисти. Проведени са над 50 лекции в различни градове на страната по покана на различни институции с участието на експерти на управляващия орган на програмата и Държавен фонд „Земеделие”. През 2011 г. Програмата за развитие на селските райони беше представена чрез информационни щандове в 16 национални и регионални изложения и конференции. В допълнение – за 2011 г. има над 3500 излъчени телевизионни и радио рубрики, над 3500 излъчени рекламни клипове и публикувани над 4200 рекламни карета в националните и регионалните Повече информация за проведените обществени поръчки, за сключените договори и пълният списък с дейностите по техническата помощ на програмата, може да бъде видяно на електронната страница на програмата и на Агенцията за обществени поръчки. Бих искал да уточня, че някои от договорите са сключени през 2011 г., но са от списъка с дейности по линия на техническата помощ, планирани за 2010 г. Съответно някои от дейностите, предвидени в списъка за 2011 г. все още са в процес на работа от комисиите по избор на изпълнители. Благодаря Ви за вниманието. Имате думата за реплика, господин Кутев.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 министър, дотук казвате, че за 7 млн. 150 хил. – очевидно знаете, защото Вие сам я цитирахте тази сума. Между другото, на мен сумата ми излиза някъде над 11 милиона, а не 7 милиона. Очевидно, различни неща слагаме в графата „КО но все пак искам да Ви напомня въпроса на водещия: „Ама, ето и в момента се дават пари за такива неща от различни министерства”. Ваш отговор: „Аз не знам да се дават пари за лъскане на имиджа” и така нататък. Няколко са цитатите в рамките на това предаване по bТV. В същото време – ето, цитирам част от сумите само. Тук съм извадил за около 4 милиона: семинари с журналисти с оглед представяне на добри практики – 200 хил. лв., без ДДС; изработване на видеоклипове във връзка с комуникационния план на Програмата „Развитие на селските райони” – 250 хил. лв., без ДДС;

хил. лв., без ДДС; анализ на медийно отразяване – 100 хил. лв., без ДДС и така нататък. Дотук само са 4 милиона, тоест, говорим за едни сериозни суми. Аз не искам да Ви обвинявам за това, че ги давате тези пари. Те са част от европейските пари и те трябва да бъдат раздадени. Моят проблем, защото Вие там засягате проблема, че не Ви било ясно какво се е получило, какъв е резултатът, искам да Ви кажа при Вас какъв е резултатът: имате огромно усвояване на парите за комуникации и за плащане на медии, но имате само 28% до момента разплатени по програмата, а програмата завършва само след една година – през 2013 г. Значи, в средата на 2012 г. Вие имате 28% усвояване на програмата, но определено нямате същото усвояване на парите за комуникация. Разбира се, колкото повече пари влязат в България, толкова по-добре, но все пак се надявам, че ще можем да мерим с един аршин и, че в крайна сметка, ще стигнем поне до почтеността да не говорим откровено неверни неща, както Ви се случи в предишното интервю, което беше и повода да задам изобщо този въпрос сега.

Вие ме цитирахте в предаване, но то не беше по bТV, а по Нова телевизия, където казах, че не са давани пари от министерството за лъскане на имиджа извън България. Това беше въпросът на водещия. Аз не искам да се връщам към това интервю, нито към скандала, който се разразява в Австрия, в австрийския парламент и австрийските медии. Не съм съгласен, че усвояемостта на Програмата за развитие на селските райони е 28%. В момента е около 40%. Аз вчера съм разговарял с директора на фонд „Земеделие” да качи тези данни. Вчера на заседание на Управителния съвет

от фонд „Земеделие” - Програмата за развитие на селските райони, и по директните плащания за миналата година са усвоени повече средства, отколкото по останалите оперативни програми общо. Първенец е Програмата за развитие на селските райони и по усвояемост, и по договориране. нека да припомня само, че тази програма беше заварена на около 3,5% усвояемост. В момента е около 40%, с уточнението, че тези средства са европейски. Те са част от Регламента. Казах Ви, че представляват 15% от тази сума, която преди малко цитирах. И ако те не бъдат усвоени, утре Вие с основание можете да ми зададете въпроса, защо пък не ги усвоих. Така че, отговарям Ви, че това са пари не за лъскане на имиджа. Това са пари за популяризиране на тази програма. Резултатите говорят, че има ръст от около 35% за тези две години и половина. И това трябва да се случи и се случва в момента. Останалото е въпрос на спекулации и аз не искам да участвам в тях. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от народния представител Михаил Миков относно блокирани хранителни добавки.

заповеди на Областна агенция по безопасност на храните са блокирани 634 хранителни добавки на 77 производители и вносители на българския пазар. Кое е интересното? Това е, че години наред тези добавки са регистрирани и се продават. Кое е другото интересно? То е, че на други места в България Вашите структури не блокират същите.

защото това е компетентността на съответната регионална структура. От цялата тази ситуация остава усещането за някакъв друг интерес, извън обществения и законния. Ако има нещо нередно в ситуацията, би трябвало в цялата страна това да се случи. Всъщност, разбирам, че тези дни май сте се разпоредили да започне същият процес и на други места, но ако трябва да бъдат блокирани – да се блокира цялото количество. Начинът, по който функционира Вашата администрация, освен усещането за защита на някакъв частен интерес – за прочистване на пазара, за отваряне на пазара, за блокиране на едни за сметка на други, крие риск. Част от тези, които ги продават, всъщност са чужди инвеститори. Посолствата вече са информирани за подхода, за начина, по който се случва всичко това в България. България. Затова си позволих да Ви задам този въпрос и се радвам, че бързичко ми отговаряте, защото предишният, който помолих да е писмен, беше от преди два месеца и вече актуален. Ще се радвам да чуя отговора Ви: на какво основание, кое е законовото основание, защото излиза, че в тези количества по 10 000 има едни и същи видове, които са в различни актове, само и само щото компетентността на органа е до 10 000?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

защото Вие ме попитахте преди малко дали с действията си агенцията не защитава определени интереси, аз Ви отговарям като министър: „Не! Защитава интересите на хората”. Ако и Вие защитавате интересите на хората, тогава да се обединим това безобразие, което се случва, което е за сметка, първо на здравето на населението, и, второ, на джоба на това население, защото те са заблуждавани да купуват тези хранителни добавки.Аз ще Ви прочета какво всъщност представляват те и какво е констатирала агенцията. Мисля си, че този дебат трябва да се отвори, отново повтарям. Тук Ви подавам ръка приемам Вашата подадена ръка, за да изкараме нещата наяве докрай. В Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки, издадена от Министерството на здравеопазването, са определени изискванията към бизнес операторите и е разписано, че хранителните добавки се предлагат на пазара като храни, представят се като такива и достигат до крайния потребител само предварително опаковани. Във връзка с многобройните жалби от потребители по отношение на предлаганите в търговската мрежа хранителни добавки, със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по храните, е разпоредено извършване на тематична проверка в цялата страна на обекти за производство и търговия с хранителни добавки. За периода от 30 януари до 1 март 2012 г. са проверени 50 обекта за производство на хранителни добавки, 242 обекта за търговия на едро и дребно с хранителни добавки и 579 аптеки и дрогерии, в които се извършва търговия с хранителни добавки. Констатирани са следните несъответствия: наличие на хранителни добавки без превод на български език на етикета, което представлява нарушение на чл. 9, ал. 1 от Закона за храните; предлагане на хранителни добавки, при които не са спазени мерните единици и формите за витамините и формите за витамините и минералите съгласно изискванията на Наредба № 47 за изискванията към хранителните добавки. В наредбата са разписани максимално допустимите количества витамини и минерали, вложени в хранителните добавки за дневен прием, препоръчван от производителя. Констатирани са пропуски при етикетирането на хранителните добавки по отношение на предупредителните и задължителните текстове съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 47. В наредбата са разписани задължителни текстове, препоръчителна доза от продукта за дневен прием, предупреждение да не се превишава препоръчителната доза, предупреждение продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене, предупреждение продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца, наличие на несъответствие в максимално допустимите количества витамини и минерали на част от проверените хранителни добавки съгласно изискванията на Наредба № 47. Предлагат се хранителни добавки, в състава на които има растения или части от тях, които са в забранителния списък на наредбата. На етикетите на голяма част от хранителните добавки е установено, че са разписани здравни претенции. Етикетът, представянето и рекламата не трябва да преписват на хранителните добавки свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства. Това води до заблуда на потребителя относно свойствата и предназначението им да предпазват от възникване, да лекуват или да диагностицират болести при човека, без същите да имат характер на лекарствено средство. За констатираните несъответствия служителите на Агенцията по храните са връчили предписания за отстраняване на несъответствията при етикетирането на хранителните добавки, заповеди за спиране на реализацията и актове за установяване на административни нарушения. При извършените проверки в обекти за производство и търговия с хранителни добавки от инспектори в отдел „Контрол на храните” при Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив, са установени несъответствия и неправилно етикетиране на голяма част от хранителните добавки. Във връзка с тези констатации са издадени 104 заповеди за спиране на реализацията на хранителните добавки.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Хубаво е, господин министър, да решаваме въпроса, само че Вие как ми отговорихте? В отговора си разказахте каква дейност се върши в страната и накрая ми казахте с две изречения формално за Пловдив. всичко това, което казвате, за спазване на законодателството, аз съм съгласен. Ако такова старание проявявате и към местата, които не са определени за продажба на такива хранителни добавки – има такива места, мога да Ви ги изброя: фитнес центрове, по интернет и други места, още повече ще ми докажете, че наистина се стараете в тази сфера. Само че аз Ви питам друго: защо едни и същи, с едни и същи етикети, които с години са предлагани, без да се даде някакво указание и преходен период се спират, а в цяла България се продават същите? Разбирате ли какъв е проблемът?! Това е проблемът! Защо административният орган определено заобикаля закона, като ги разделя на групи по 10 хиляди, а централно Агенцията за храните не се произнесе? Ако Вие им бяхте дали указания – срок за изменения, всичко това, нямаше да има такъв въпрос. Това създава усещането за селективно прилагане, иначе никой не е против да се прилага законът. Нали сам разбирате, че тези актове поради начина, по който са съставени, а именно заобикалянето на закона... Не може един акт за 10 хил. лв., втори акт за 10 хил. лв. Или пише за всичкото количество един, само че понеже няма компетентност, тогава се намесва главният орган. Има нещо друго гнило в цялата история и аз Ви моля най-внимателно да проверите, да се срещнете, да дадете указания, защото утре исковете срещу държавата ще ги плаща държавата, няма да ги плаща пловдивската агенция. За това става въпрос. Иначе никой не е против тези здравни указания, за които Вие казвате, да бъдат въведени в някакъв ред. Пак казвам, от години те са такива, изведнъж това става чрез спиране на стоки за половин милион на едно място, без да се вземе трайното решение. Трайното решение, сам разбирате е – карате всички, които са регистрирани, и казвате: „Който нарушава, се наказва!”, но не може така. Благодаря Ви.

Когато започнахме акцията срещу тези хранителни добавки в кавички, които, повтарям, заблуждават най-вече нашите родители, нашите деца и тези, които отиват да спортуват и ги гълтат без

Сега решаваме да бръкнем там и оттам излизат чудеса, защото когато ги изпратихме да се изследват, излезе, че няма витамини в това, което продават примерно за витамин С. Примерно на някои от тези, които ги констатирахме, пише, че лекуват всичко: рак, диабет и не знам още какво. За рак, мерак и простак още лечение няма! Но аз ще продължа, казвам Ви го. Затова Ви казах: откровено ще Ви отговоря. А ако някой възразява на административните актове, знаете, че има процедура за възражение. Нека да ги обжалват, но то няма да спре агенцията. Тръгнали сме, защото тези така наречени хранителни добавки в голямата си част тровят българския народ и му бъркат в джоба. Отделно от това го заблуждават, вместо да потърси нормалното лечение, да търси някакво алтернативно, така че ще вървим оттук натам. Казвам Ви го, защото се познаваме добре с Вас: дано сте откровен в питането си. Дано не е провокирано от някакви интереси, защото очаквах

Найденов, които бяха 14 на брой днес. МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Не възприемайте поставянето на въпроса за законността и за еднаквото прилагане на законите като атака. Има голяма доза спекулация във Вашето твърдение и в отношението, което вземате.

защото и най-светлите Ви цели – споделям всичко, което казвате – когато ги прилагате селективно, когато ги прилагате чрез заобикаляне на закона, не водят до постигане на крайния резултат, а остава лошо усещане. Това, което правя, не е атака. Аз ще продължа още повече да се интересувам как се прилага законът,

към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Първият от тях е въпрос на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно инициативите срещу бедността и социалното изключване. Заповядайте, госпожо Масларова, да развиете въпроса към министъра. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Тези инициативи отминаха. Европейската година за борба с бедността и социалното изключване беше 2010 г., 2011 г. беше Европейската година на доброволчеството. Много Много инициативи бяха приети. Европа си постави много амбициозни цели като продължение на курса в Лисабонската стратегия. Аз, господин Младенов, няма да Ви задам въпроси, свързани с образование, със здраве. В крайна сметка това не е предмет на дейността на Министерството на труда и социалната политика, на политиката, която то провежда. Знам, че Вие отчетохте множество инициативи. отчетохте около 100 инициативи, в които са участвали около 4 хил. 500 души. Отчетохте, че в инициативите има изследване на въпросите за бедността, че са разработени 28 местни планове за борба с бедността, че е анализирано законодателството в тази насока. Бих казала: „Е, и какво от това?!” Казвам го с тревога, а не с ирония, защото в България рискът от изпадане в бедност след тези европейски инициативи и социално изключване е най-висок.

са все неща, които ни поставят в доста деликатна ситуация след поетите ангажименти в Европейския съюз и достигнати определени резултати в голяма част от страните – членки на Европейския съюз. Тук изключвам риска от безработица, и от тъй наречената

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, в рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване нашето министерство организира и проведе близо 100 инициативи. Част от основните инициативи са изследване на въпросите на бедността и социалното изключване, два национална конкурса за детско есе и детска рисунка (след приключването на конкурса бе издадено и разпространено на на книга), 27 информационни кампании, 8 дебата и 6 кръгли маси. За първи път в България се организираха и проведоха срещи на хората, живеещи в бедност и социално изключване. На национално ниво беше проведена Национална седмица за борба с бедността и социалното изключване. Сериозен фокус в рамките на годината беше поставен и на въпросите, свързани с децата, както и във връзка с детската бедност. Много успешни бяха и предизвикаха голям интерес срещите с децата и хората, които се чувстват бедни. Времето не позволява да бъда изчерпателен. Искам само да акцентирам, че най-важното с оглед постигане не само на националните, но и на европейските цели на Годината за борба с бедността и социалното изключване е, че за първи път в България широко и открито се дискутираха въпросите на бедността и социалното изключване с всички заинтересовани групи. За първи път беше дадена възможност на самите хора, живеещи в бедност и социално изключване, да участват активно при определянето определянето на тези национални приоритети, да изкажат своите мнения, своите препоръки, да получат директен отговор от самите институции на място. За първи път се даде сериозен приоритет на провеждането на дейности на местно ниво „Близо до хората”. За първи път се проведе и толкова широко публично обсъждане на националните цели на България за намаляване на бедността, за националните дългосрочни приоритети в борбата с бедността и социалното изключване, за ролята на всичките заинтересовани страни, за ролята на ключовите политики като фактор за намаляването на бедността и други. Пряк резултат е, че именно набелязаните мерки в рамките на инициативите по годината бяха заложени в самата Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г. Част от тях са за осигуряване на по-голяма адекватност на социалните трансфери, осигуряване на комплексна подкрепа за децата и техните семейства, активно включване на пазара на труда за безработни лица от уязвимите групи, осигуряване на подходящи жилищни условия на уязвимите рискови групи и намаляване на бездомността, бездомността, подкрепа на възрастните хора чрез осигуряване на достоен живот след пенсиониране и услуги за дългосрочна грижа, осигуряване на адекватна подкрепа за работещите бедни. бедни. Ще Ви информирам също така, че на базата на европейската година стартира проектът „Социално включване”, предназначен за дечица от нула до три години и от три до седем години за интегриране в обществото, за получаване на комплекс от социални и здравни услуги. От този проект ще се възползват над 100 хил. деца и техните родители. Проектът вече стартира с инфраструктурата и предстои до няколко месеца да стартират реалните социални социални и здравни услуги. Също така беше разработен и през есента на миналата година стартира Пилотен проект за област Враца за съвместяване на социални и здравни услуги за нуждаещите се хора и оказване на помощ по домовете. Целта е този проект, подпомогнат от швейцарското правителство и от Българския червен кръст, след три години и половина да го внедрим в цялата страна, съответно с промяна на законодателството. Искам да Ви уверя, че дори в състояние на криза през последните няколко години, ние не сме намалили траншовете за социални помощи. Нещо повече, ние разширяваме непрекъснато социалните услуги за възрастните хора, за децата в риск, за да можем и чрез общините, и чрез онова, което прави нашето министерство, да бъдем в помощ на хората. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: можете да зададете своята реплика към министъра. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз отлично Ви разбирам, че е много трудно да се отговори на този въпрос, защото каквото и да кажете, в крайна сметка човек се оглежда около себе си и вижда какво се случва.

Като че ли за първи път живеем в тази страна. Ще Ви кажа, че реално за първи път сме шампиони по риск за бедност – над 56% за хората над 65 години, което е три пъти по-високо от страните – членки на Европейския съюз. Ние за първи път имаме тревожен ръст на относителния дял на работещите бедни, процентът на които е много по-висок отколкото средния в Европейския съюз. Пак за първи път статистиката отчита, че бедните в България са близо 22-23%, при положение, че бяха 8-9-11%. Статистиката го отчита. Чудесно разбирам, че не може всичко да се обхване, че не може всичко да бъде постигнато за една година или в рамките на 3–4-годишен период. Истината е, че в максимална степен необходимите усилия за спасяване на най-критичните групи в обществото. А тези групи се разширяват, особено където има деца, особено в семействата, където има безработен и едно

няколко пъти повтарям този въпрос – заедно да опънем една защитна социална мрежа, с която реално да помогнем на хората. Това, че са направени изложби, че сте се срещнали с хората, е чудесно, но то не води до преодоляване на бедността. Това води до още по-голяма депресия на хората, на които в един момент им показваш какво биха могли да направят, но нямаш ресурси да помогнеш. помогнеш. Искрено се надявам, че Вие ще направите необходимото, защото ми се струва, че имате социална чувствителност, която да проявите. Радвам се, че във Вашия избирателен район, в който Вие бяхте кмет – Враца, се прави пилотен проект.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова, ние използвахме Европейската година за бедността и всички срещи с хората по места, с хората от уязвимите групи, за да ни помогнат да очертаем нашата политика оттук-нататък. Така че в тази връзка онова, което сме предвидили, е намаляване броя на лицата, живеещи в бедност, с 260 хиляди

намаляване броя на лицата над 65 и повече години, живеещи в бедност – с 52 хил. лица, намаляване броя на безработните лица във възрастовия интервал 18-64 години със 78 хил. лица, и намаляване броя на заетите лица във възрастовия интервал 18-64 години, живеещи в бедност, с 52 хил. лица. Това е нашата европейска стратегия. Това е стратегията на правителството до 2020 г. Така че в тази връзка

което се предлага. То не се прави злонамерено. Следващият въпрос също е труден въпрос. В смисъл въпрос, който има своето развитие, тъй като 2012 г. Европа я обявява като година за активен живот на възрастните и солидарност между поколенията. Самата абревиатура и заглавие поставят много сериозни изпитания пред всички страни – членки на Европейския съюз. Веднъж защото неслучайно се извежда въпросът за активното стареене, тъй като Европейският съюз определено застарява, това няма да ни подмине и нас. Солидарността на поколенията също не е без значение, защото по този начин биха могли да имат и активното стареене възрастните хора и по същия начин и младите хора да бъдат съпричастни, а и възрастните да са съпричастни към проблемите на младите хора. Разбира се,

вчера сте обсъждали – за отдалечаване с 10 години на хоризонта за използване на Сребърния фонд, който е всъщност за подпомагане на хората в третата възраст. Искрено се надявам, че в крайна сметка няма да има противопоставяне между поколенията,

това е възрастните хора в предпенсионна и пенсионна възраст да помагат на младите семейства при отглеждане на децата – онази добра програма, която ми се струва, че все още не се е разгърнала в достатъчна степен, независимо от европейските средства, които са насочени в тази област. Както, разбира се, и

да ходят на почивка при преференциални условия е нещо, което може да създаде работни места на младите хора в България – идея, която бихме могли да мултиплицираме и да я развием така, че да покажем солидарността на поколенията във връзка с активното стареене на възрастните хора. Аз очаквам, все пак, Вие да кажете

с Решение на Министерския съвет от 13 октомври миналата година, с което координацията на дейността се възложи на министъра на труда и социалната политика. Официалното откриване на „Европейската година на активния живот на възрастните хора и на солидарността между поколенията” през тази година се състоя на 2 март с подкрепата и съдействието на Европейската комисия. На събитието присъстваха над 140 участници, сред които посланици, депутати, ръководители, служители на държавни институции, представители на бизнеса, на синдикатите, на гражданските организации, на академичните среди и художествено-творческите съюзи и граждани. граждани. Беше проведен и първият от общо четирите тематични семинара, включени в Националната програма за участието на България в годината на тема „Активен живот на възрастните хора и участието им на пазара на труда”. Ще бъде разработена прогноза за въздействието на застаряването върху публичните финанси на базата на проведеното интердисциплинарно проучване на тема „Оценка и анализ на социалните и икономически последици от застаряването на населението”. Ще бъдат разпространени множество информационни материали, дебати с граждани и така нататък. Освен информационните дейности по Европейската година през тази година Министерството на труда и социалната политика продължава да изпълнява политиката си за подкрепа на активния живот на възрастните хора. През миналата година в „Програми и мерки за обучение и заетост” бяха включени над 15 хиляди лица на възраст над 50 години. Техният относителен дял в различни програми и мерки за заетост е следният: от „Социални помощи към заетост” – 34,4%; Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 22,6%; Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания – 40,7%; регионални браншови програми за заетост – 48,1%; Национална програма „Нова възможност за заетост” – 33,2%; Програма „Красива България” – 25,3% и други програми чрез партньорството на бюрата по труда – 45,4%. Възрастните хора са определени като приоритетна целева група на всички интервенции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Приоритетни схеми за това развитие са бюджет 250 млн. лв. за дълготрайно безработни, квалификационни услуги и насърчаване на заетостта, мерките „Аз мога” и „Аз мога повече”, квалификационни услуги за обучение на заети лица, социални иновации в предприятията. Повече от 8700 заети лица над 50-годишна възраст са включени в обучение по информационни технологии, чуждо езиково обучение, по схемите за обучение с ваучери, за да могат хората да повишат своята своята квалификация и да бъдат по-пригодни за пазара на труда. Това го казвам неслучайно, защото ние действително искаме да използваме „Европейската година за активното стареене и солидарността между поколенията”, за да ни помогне и в допълването на актуализираната Националната стратегия за демографско развитие до 2030 г., която беше приета от Министерския съвет. Предстои ни обсъждането и приемането на Националната концепция за активния живот на възрастните хора. Именно от тази гледна точка ние искаме да използваме „Европейската година за активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”, за да формулираме още по-правилно със срещата с гражданите и заинтересованите институции, след тези разговори, които ще направим с тях през тази година и да насочим усилията си именно в тази посока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Масларова, имате възможност за реплика към отговора на министъра,

уважаеми колеги, чудесно е, че над 100 човека са присъствали на 2 март на стартирането на Европейската година. Обсъдено е, набелязани са мероприятия. Всички ние си даваме сметка, че тези над 100 човека са хора, които са активни, здрави хора, които имат възможност да се хранят прилично и убедена съм, да почиват тогава, когато се налага. От тази гледна точка аз искам да насоча вниманието Ви, господин министър, към проблеми, които действително са свързани с начина на живот на възрастните на възрастните хората. За да бъдеш активен, за да бъдеш жизнен – да, ти трябва да имаш сили да се трудиш. Добре, че има програми и, дай Боже повече хора да се включат в тези програми, въпреки че реално информацията за коефициента на заетост и равнището на безработицата са доста притеснителни на този етап. Има и нещо друго. Когато коментираме тези въпроси, ние не обръщаме някак си внимание на това, с което разполагат възрастните хора в България

на следвоенните години 1945-1946 г., никак не е благоприятно за хората в третата възраст. Ние знаем традиционно, че хората в третата възраст в България може да останат гладни, за да дадат нещо на децата си. В тях има отношение, някаква солидарност към младите хора. Дори показателно е това, че хора над 70 години стават приемни родители, а все по-малко хора в трудоспособна възраст са склонни да направят такъв жест. Не случайно поставих въпроса за това като

Стандартите се задържат. Равнището на доходите се задържа. Не коментирам, няма да казвам думата „пенсии”, тя някак си е много лоша. Няма го онова отношение, което би трябвало да се засили в максимална степен, за да може все пак да има някакъв стандарт на живот, стандарт на

Тя ще се задълбочава през годините. От тази гледна точка важно е да използваме тази година, която е обявена за Европейска година за активното стареене и за солидарност между поколенията, за да направим тези политики по-пригодни за хората, които ще имат нужда от тях. Ние правим това и ще го направим през тази година. Искам да обърна внимание, че заради застаряването на населението и заради увеличаването продължителността на живота, възрастните хора през следващите години

на възрастните хора, на хората с увреждания. Това е изключително важно, за да може след три години и половина, когато завърши проектът, да бъде направено съответното законодателство по такъв начин, че пилотният че пилотният проект да се превърне в национален проект за цялата страна. От това нещо ще имат нужда нашите бащи и майки след години. Не на последно място искам да кажа, че се полагат доста усилия в държавата. Знаете, че има много домове за възрастни хора. Усилията са във връзка с деинституционализацията, с използването на средствата от европейските фондове както по регионално развитие, така и по развитие на селските райони, след това и по Оперативната програма „Човешки ресурси”. Искаме действително да направим тези домове удобни за хората, да нямат нищо общо с

Благодаря. Следващият въпрос е от народните представители Хасан Адемов и Ариф Агуш относно нарасналото социално напрежение между работниците и „Горубсо” АД в град Мадан. Заповядайте, господин Агуш, да развиете въпроса. уважаема госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! с господин Адемов, пишейки въпроса към, Вас господин Младенов, мислехме че докато ни излезе реда, той няма да бъде актуален. Напротив, неговата актуалност се засилва, защото и към днешна дата въпросът не е решен. безспорно сте специалист в тази област. Дълги години оглавявахте Инспекцията по труда. Били сте и профсъюзен деятел. деятел. Разчитаме на Вашата експертност за намиране на решение на този въпрос, защото той е актуален. Не може да се получават заплати под 270 лева. Гледаме по телевизията, слушаме по радиото, че има фишове със заплати по 160 лева.

само гледайки битовите условия и предпазните средства. Никой от Инспекцията по труда не е влязъл долу в рудниците. А имаме два смъртни случая. е да видят условията на труд в самите рудници. Аз ще Ви моля да обърнете сериозно внимание и да се допълни проверката, за да не е формална.

В периода от 1 януари 2010 г. до 7 март 2012 г. от контролните органи на Главна инспекция по труда в дружеството са извършени общо 28 проверки, като са констатирани общо 146 нарушения на трудовото законодателство съставени 18 акта за установяване административни нарушения. Не е вярно, че инспекторите не влизат в мините – влизат. Ще Ви обясня и какво са констатирали там. Спряна от експлоатация е работна камера за добив на руда, поради неосигуряване на вентилация на работните места в нея. Съставени са 5 акта за спиране на необезопасено работно оборудване и така

по състояние на минните изработки, по хигиената труда. При проверката на утвърдения списък на категориите работници и служители в предприятието, имащи право на работно облекло, се установи несъответствие, както и за личните предпазни средства за лампите, за каските и за самоспасителите. На база на това на 7 март 2012 г. с два акта за спиране бяха спрени двата рудника, без аварийните дейности, тъй като има пряка опасност за живота и здравето на хората в тези мини. Да, аз бях там при хората, на 7 март. Срещнах се и с ръководството на компанията. Оттогава досега, за съжаление, има проблем с изплащането на работните заплати. Това, което Главна инспекция по труда е направила досега, са актове на стойност над 73 хил. лв. с наказателни постановления, връчени на работодателя. В преговори съм, тоест днес непрекъснато осъществявам разговори разговори с министъра на финансите и с министъра на икономиката и следим процеса. В момента продължават преговорите. Най-доброто решение за работниците е да се прехвърли собствеността. В момента се водят преговори за това и се надявам, че час по-скоро това ще бъде факт, за да може хората да получат на първо място своите работни заплати, това, което са изработили. Това, което настоява държавата, правителството и Министерство на труда и социалната политика, е при прехвърляне на собствеността, на първо място, веднага, по най-бързия начин да се изплатят забавените работни заплати и осигуровките на хората през тези периоди, и данъците, които дължи тази компания. Надям се

те не са заложници на един собственик. В момента главният герой е собственикът на това предприятие и всички погледи са обърнати към него. Ако има малко морал, той веднага трябва да плати заплатите на хората в предприятието, а не да създава национални проблеми. Ще продължаваме да следим нещата в следващите часове. Настояваме, както сме настоявали от самото начало – работниците веднага да получат това, което им се дължи Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, благодаря от името на моя колега за отговора, който ни предоставихте. За работниците и служителите от Мадан е изключително важно, на първо място, да си получат отработените заплати. Не е достатъчно да получават 60%, при това забележете – от минималната работна заплата, а не както е записано в Кодекса на труда – най-малко размерът на минималната работна заплата. заплата. Вярно, че е изключително важен въпросът за това дали ще бъде променена собствеността, или не, но най-важният въпрос е колкото е възможно по-бързо работниците и служителите да получат възнагражденията си, защото за никого не е тайна, че тези хора са на ръба на оцеляването. Те не са получавали заплати месеци и години наред. Най-важното нещо, което трябва да направят тези, които са отговорни, е работниците и служителите да получат отработените трудови възнаграждения. Следващото нещо, което е важно, независимо от това кой ще бъде новият собственик – да се гарантира поминъкът на тези хора. В тези региони това е единственият начин те да бъдат ангажирани със

рамките на Закона за здравното осигуряване, тоест нямат възможност да се лекуват, не могат да се пенсионират, ако не отговарят на условията. Всяко забавяне на плащането на осигурителните вноски означава влизане в новия режим на удължаване на изискванията за пенсиониране, което е допълнителен проблем при тези хора. Уважаеми господин министър, като ангажимент на държавата

работят, защото те застрашават здравето на работещите в този сектор. Надяваме се още до края на този работен ден, както беше обещано, работниците и служителите в Мадан да си получат работните заплати. Уважаеми д-р Адемов, уважаеми дами и господа народни представители, господин Агуш! Това, което искам да Ви уверя е, че на базата на протоколите на Инспекцията по труда, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма още от миналата седмица започна процедурата с предизвестие за отнемане на концесията. Това, което предприе Инспекцията по труда, са затварянето на двата рудника заради системно нарушаване на безопасните и здравословни условия на труд, както и за съставените множество актове за неизплащане на работните заплати.

и така нататък. Обаче това не решава техния проблем. Те искат да работят и заслужават да работят в тези мини. От тази гледна точка през последните няколко дни, включително и в момента, се водят преговори за това мините да продължат продължат да работят, а хората да получават работните си заплати и най-вече да се подобрят рязко условията на труд, да се платят задълженията към НЕК за електричеството, за да могат те спокойно да влизат в мината. Това правим в момента. Това, за което ще настояваме и настояваме през цялото време е веднага след прехвърлянето на собствеността да се изплатят заплатите и осигуровките на хората. Благодаря. Последният въпрос към министър Тотю Младенов е на народния представител Калина Крумова относно сигнали за злоупотреби в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, селище „Качулка”, с. Бяла, община Сливен. Заповядайте, госпожо Крумова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Днешният ми въпрос е доста конкретен – на някои може да им се стори битов, но на хората, които са пряко засегнати, съвсем не им се струва така. Става дума за Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в селище „Качулка”, община Сливен. Министър Младенов, както и кметът на общината, който е отговорен за назначаването на ръководните фактори и на екипите, които работят там, нееднократно са сигнализирани за редица злоупотреби не само от финансово естество, а става дума за влошени битови условия, става въпрос за множество здравословни проблеми на живеещите там, за нарушение на работното време и още много други проблеми, които явно или не се виждат, или не се отчитат. В този ред на мисли (защото детайлите са много, с тях министър Младенов е запознат), пак казвам, че трябва да се стига до ниво министерство, при положение че отговорен за това трябва да е кметът на общината. Искам да попитам: може ли министър Младенов да каже какво се случва в този дом за възрастни хора? Благодаря. Благодаря, госпожо Крумова. За отговор – министър Тотю Младенов. МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, искам да Ви благодаря за този въпрос, защото е изключително важен въпрос. С мое разпореждане Инспекторатът на Агенцията по социално подпомагане извършва периодични проверки на домовете за възрастни хора с умствена изостаналост – 27 броя, и домовете за възрастни хора с психични разстройства – 14 броя. Последната проверка е извършена през месец февруари тази година. в дома в с. Бяла от месец ноември миналата година до момента са извършени три проверки и са направени следните констатации. За съжаление, голяма част от тези констатации, за които Вие казахте, са истина: наличие на факти, предполагащи финансови злоупотреби със средства както обществени, така и лични на хората, живеещи в дома. Потвърди се сигналът, че началникът на звено „Автотранспорт”, който отчита горивата и одобрява изминатия пробег на автомобилите, е в нарушение на Закона за обществените поръчки и Закона за конфликт на интереси закупува горива от бензиностанции на баща си, където материалноотговорно лице е съпругата на началника на това звено. Установени са и завишени стойности на разходите за горива. Констатирани са и други нарушения, свързани с извършването на погребенията в дома. Извършена е проверка на помощното стопанство. Потвърди се фактът, че след обявена процедура със събирането на оферти животни са продавани на фирма, която не е сред поканените за участие и дава най-висока конкретна цена и така нататък. Към момента на проверката не се потвърди наличието на заболяване от на потребителите. При предходна проверка е констатирано такова заболяване и са съставени два акта за нарушаване – на директора, и на ръководителя на звено „Медицинско обслужване”. Твърденията, че лекарствата се закупуват от аптека, собственост на братовчедка на директора на дома, не се потвърди. Отговорни за допуснатите нарушения са директорът на институцията, ръководителят на звено „Автотранспорт и техническо обслужване”, ръководителят на звено „Социална интеграция”, главният счетоводител и ръководител на звено „Медицинско обслужване”, които системно не упражняват преките си служебни задължения. Занижен е контролът от страна на Общинска администрация на гр. Сливен. При многократните проверки на Инспектората на Агенцията за социално подпомагане са давани задължителни предписания за подобряване качеството на самата услуга. С оглед на констатираното искам да Ви благодаря, че на базата на доклада, който получих още вчера,

За съжаление, голяма част от нарушенията, знаете че директорите на тези домове и на персонала се назначават от Общинска администрация – Сливен, са и по вина на общинската администрация. Тя трябва да направи незабавен финансов одит

Уважаеми господин министър, много Ви благодаря за отговора. Удовлетворена съм дотолкова, доколкото фактите отговарят на сигналите, които ние с Вас заедно получихме. Не мога да бъда удовлетворена, защото тук с Вас от парламентарната трибуна говорим за един конкретен сигнал, да не кажем със сигурност, но вероятно в по-голямата част от останалите заведения положението, ако не е същото, то поне е подобно. След като резултатите от тези проверки са излезли през месец февруари, ако правилно Ви разбрах за последната проверка, аз не мога да разбера защо в края на месец март тези хора са още на работните си места? Вие казахте, че това зависи от кмета на общината, тоест искрено се надявам община Сливен да свърши съответното, за да може в този дом да получават адекватни грижи – такива, каквито не само държавата, но и общинските власти трябва да полагат за възрастните хора. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Веднага след проверката от февруари е сигнализирана Общинска администрация – Сливен за предприемане на действия по компетентност. Тъй като те не са предприели тези действия ние затова изпращаме сигналите в момента на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи, за да видят този случай. Искам да Ви уверя, че с моя заповед още от началото на тази година се проверяват всички домове и ми се докладва, респективно изпращаме веднага сигналите до съответната общинска администрация, тъй като те са отговорни за назначенията в тези домове и за това, което се върши там, за да предприемат съответните действия. Ако не ги предприемат, тогава се сезират другите компетентни органи. Благодаря Ви, министър Младенов, за участието в днешния парламентарен контрол. Дами и господа народни представители, тъй като започнахме 15 минути по-късно имахме и едно изявление от името на парламентарна група, считам, че ще ни стигне времето, за да чуем отговорите на министър Аню Ангелов и на министър Ивайло Московски.

Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е относно планирано преструктуриране на лечебните заведения в структурата на Военномедицинската академия. Уважаеми господин министър, в Бялата книга на Министерството на отбраната е планирано

В тази връзка моля да отговорите по какъв критерий се извършва подборът на лечебните заведения, подлежащи на преструктуриране, и какво е практическото съдържание на термина „поетапно” преструктуриране. Ако това преструктуриране се извършва на база на икономически показатели, икономически критерии, то какъв е очакваният финансов ефект от него с оглед на факта, че примерно от дейността на Военната болница в Сливен средногодишният приход на Министерството на отбраната е около 1 млн. 800 хил. лв., поне през последните пет години по данни на Районната здравноосигурителна каса – Сливен? Освен това сградният фонд на Военната болница в Сливен е над 5 хил. кв. м, което винаги би поставило под внимание дали има интерес към този сграден фонд.

и на базата на последния представен доклад, е в ход процедура за проектиране и практическо саниране на сградите по линия на европейските програми. тази връзка е важно да се чуе каква ще бъде съдбата на проектите за енергийна ефективност и на средствата, предвидени за тяхното изпълнение, с оглед и на предстоящото преструктуриране. Отговорите на тези въпроси са изключително важни за хората, които работят в системата не само на сливенската военна болница, но конкретно за нея е моето питане, а също и за

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шарков! Както и в Бялата книга, така и в Плана за развитие на въоръжените сили е заложена реорганизацията на медицинските заведения към Министерството на отбраната. Водещ критерий в това е поддържането на необходимите способности за обезпечаване на качествено медицинско обслужване за въоръжените сили, повтарям, подчертавам, в рамките на средствата, които държавата може да отделя.

Ямбол и един Център за подготовка на танкисти в Сливен. С намаляването на военните формирования в района, от гледна точка на въоръжените сили, отпада необходимостта от поддържане на голямо медицинско заведение в района.

за психиатричната помощ, за интензивното лечение, а доскоро – до 1 януари тази година, и за онкологичната помощ, оказвана на български и чужди граждани извън контингента, за който по силата на Закона за отбраната и въоръжените сили Министерството Тези дейности не се покриват и от Здравната каса и разходите са изцяло за сметка на бюджета на Министерството на отбраната, въпреки че в него не са предвидени такива средства. С други думи Министерството на отбраната се явява нетен донор на общественото здравеопазване.

чрез заделяне на по 2 млн. лв. ежемесечно от получаваните средства по клинични пътеки, съкращаване на личен състав – общо 188 души от двете болници, тяхното преобразуване в обединени медицински пунктове само за нуждите на въоръжените сили, намаляване на разходите за консумативи и продажба на земя, сгради и медицинска апаратура. Аз добре разбирам, че преобразуването на тези две болници ще окаже неминуемо негативно влияние върху качеството на общественото медицинско обслужване в регионите на градовете Сливен и Плевен. Изходите от създалото се положение са два – от една страна, Министерството на здравеопазването да покрие разходите на Военномедицинска академия за дейностите, посочени по-горе, през последните години, а от друга страна, е възможно тези две болници да се трансформират в търговски дружества като покриват самостоятелно разходите си в бъдеще. По този начин те ще продължат да осигуряват съответни здравни услуги за гражданите на тези региони. В този смисъл са и направените предложения от депутати, местната власт и общественици от региона на гр. Сливен. Възложил съм подготовката на съответните нормативни актове и те ще станат факт след приемането им от правителството. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. Едно нещо стана ясно, което поне досега през последните седем години не е казвано от парламентарната трибуна – какви са задълженията на и какви са мерките, които се предприемат за намаляване на тези задължения. Господин министър, Вие казахте, че една от причините за това състояние е невъзстановяването на разходите за спешна помощ, интензивни грижи и други, които се правят от страна на подразделенията на Военномедицинска академия, и тези разходи не се възстановяват от Министерството на здравеопазването. Вие не сте длъжен да знаете, господин министър, но тези разходи не се възстановяват и на общинските болници.

Вие много добре знаете, че в хода на проведеното мобилизационно занятие през 2009 г. Военната болница в Сливен е показала организационен потенциал за бързо комплектоване на мобилни медицински формирования. С оглед на актуалната международна обстановка и тенденциите за трайно чуждестранно присъствие в региона – знаете много добре как е планирано бъдещето на тези полеви медицински структури след извършване на предвиденото преструктуриране на болниците, специално на сливенската, с оглед на това, че липсва друга медицинска структура с такива организационни способности за реакция в евентуална кризисна обстановка. Както се казва: дано не се случва такава.

останалите критерии. Сам знаете, че отговорът на всички тези въпроси е изключително важен не само за населението в региона, но и за хората, които работят в тези болници, защото той определя тяхното бъдещо развитие и съществуването им там. Благодаря Ви.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

връзка с медицинското осигуряване при екстрени ситуации. Трябва да Ви напомня, че в структурата на Военномедицинска академия има отряд за бързо медицинско осигуряване, т.е. за бързо реагиране, за медицинско осигуряване във всички случаи, когато това се налага в която и да е точка от страната. Следователно имаме, запазени са такива възможности. Отново подчертавам, че именно влизайки в в положението на хората, които работят в тези две болници в Плевен и в Сливен, на практика аз вземам решение по друг начин: няма да съкращавам личен състав, а просто преобразуваме тези болници в търговски дружества, с което те поемат изцяло бъдещите си разходи за сметка на своите приходи. Ние ще сключим също договор с тези търговски дружества по отношение осигуряването на военнослужещите, на пенсионираните военнослужещи, на членовете на техните семейства, на инвалидите, на военноинвалидите и военнопострадалите. По този начин няма да се загуби потенциалът на самата болница. Така отговаряме и на общественото искане да се запазят двете болници. Най-напред ще започнем с болницата в Сливен, защото болницата в Плевен трябваше да се реорганизира през следващата година, но в Сливен ще бъде един пилотен проект, въз основа на който ще работим и с Военната болница в Плевен. Благодаря Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол, министър Ангелов. Преминаваме към въпросите, за които очакваме за които очакваме отговор от Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Първият въпрос е на народния представител Мая Манолова относно проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево. Слушаме Ви, госпожо Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на 25 ноември миналата година Ви зададох въпрос във връзка със заявеното от Вас намерение за реформи в железниците относно бъдещето на железопътната линия Кюстендил-Гюешево. Тогава се опитах да Ви обясня спецификата на Каменичко-Скакавишкия район, който се обслужва от влаковата линия Кюстендил-Гюешево. Подробно

железопътната линия. Влаковете са единственото средство за хората да се снабдят с храна, с лекарства, да отидат на лекар или да получат административни услуги от общинския център в Кюстендил. Тогава въпреки моите аргументи Вие все пак редуцирахте част от влаковете, които пътуват по тази линия. Сега жителите на тези населени места имат връзка със света от неделя чак в сряда и след това чак в събота. Не стига това, но с падането на по-сериозния сняг тази зима след 10 февруари и влаковете, които пътуват по тази линия, бяха спрени. Така беше до 7 март. Практически повече от 20 дни хората, живеещи в този регион, бяха оставени буквално на произвола на съдбата, защото през периода нямаше как да се снабдят с лекарства, да потърсят лекарска помощ, ако такава им е необходима, да се снабдят с храна, да чуят и видят своите близки. Хората се възмущаваха, оплакваха, протестираха, но в крайна сметка нямаше кой да ги чуе. Използвам възможността като народен представител от този регион да Ви попитам: каква беше причината за спирането на влаковете по тази железопътна линия? Надявам се, че Вашият отговор ще бъде чут и от хората, които живеят в този регион. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Московски.

от неделя чак в сряда и после в събота, всъщност означава събота, неделя и сряда. Всички влакове, които пътуват по този маршрут, се обслужват от дизелови мотриси „Дезиро”. През месец февруари обстановката по железопътната мрежа в страната беше усложнена и движението на влаковете се осъществяваше при тежки зимни условия. Вследствие на обилните снегонавявания и натрупаните преспи върху железния път мотрисите от тип не са били във възможност да се движат. Именно поради тази причина на датите 18, 25, 26 и 29 февруари се е наложило влаковете, които пътуват по железопътния участък Кюстендил-Гюешево, да бъдат отменени. Искам само да добавя, че голяма част от страната, включително където има алтернатива – път за осъществяване на комуникация между населените места, също беше блокирана. На 18-25 февруари пътнически влак 060-261, който се движи по маршрута Кюстендил-Гюешево, е престоял в железопътния участък Кюстендил-Гюешево над 200 минути поради невъзможност да премине снежните преспи, натрупани върху железопътната линия. По тази причина на 18 март са отменени пътнически влакове: 60-262 от Гюешево за Кюстендил, пътнически влак 60-263 от Кюстендил за Гюешево и пътнически влак 60-264 от Гюешево за Кюстендил. 60-264 от Гюешево за Кюстендил. На 25-и е бил отменен пътнически влак № 60-262 от Гюешево за Кюстендил и е бил върнат обратно в Кюстендил. На 26 февруари пътнически влак № 60263, който се движи по маршрута Кюстендил-Гюешево е престоял в железопътния участък над 250 минути, поради невъзможност да премине снежна преспа в района на спирка „Преколница”. Влакът е върнат обратно в гара Кюстендил. По тази причина този ден е отменен и пътнически влак № 60264 от Кюстендил за Гюешево. На 29 февруари, последната дата, влак № 60261, който се движи по маршрут Кюстендил-Гюешево е престоял в железопътния участък също над 250 минути поради невъзможност да премине през снежните преспи, натрупани върху железопътните линии. По тази причина през този ден е отменен и влак № 60262 от Гюешево за Кюстендил. Към момента по направлението,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вярно е, че атмосферните условия бяха тежки, но също така е вярно, че Ваш ангажимент е въпреки това в рамките на съществуващите възможности да осигурите движението на влаковете по железопътната линия. Моята информация не се покрива точно с отговора, който давате в този момент както по отношение на датите, така и по отношение на причините да не се движат влакове. Но не искам да изпадам в спорове. Това, което искам да Ви кажа, е, че винаги, когато става дума за спиране на влакове за по-дълъг период от време в региони като този, които нямат алтернативен транспорт, трябва да имате предвид, че наистина влакът е единствената връзка със света на български граждани, които иначе биват оставени просто на произвола на съдбата. една голяма част от случаите може да коства тяхното здраве и живот, защото така или иначе те нямат никаква друга възможност да получат лекарства, да се свържат със спешна помощ, с лекари и прочее. Моля Ви да го имате предвид. Използвам оставащото ми време начина, по който изобщо се случват реформите по време на управлението на ГЕРБ, включително и в железниците, да Ви кажа, че съгласно информацията, която имам, от 9 април Вие се каните след продажбата на „Товарни превози” да започнете преструктуриране на системата на „Пътнически превози”. По начина, по който сте замислили това преструктуриране, а именно с редуциране и на регионални центрове, ще възникне напрежение. Предвид факта, че Вашите намерения изглежда са след като закриете поделение „Пътнически превози” в гр. София да редуцирате регионалните центрове Ви предупреждавам отсега, че това ще създаде напрежение, защото нямате никакви основания да пристъпите към закриването на Регионалния център в Кюстендил. Все пак, ако не знаете, да кажа, че това е областен град и че железопътната линия София-Гюешево не е безперспективна, а е част от бъдещия Коридор № 8. Така че преди да подпишете съответната заповед за преструктуриране, с която да закриете Регионалния център в Кюстендил, ще Ви моля да се сетите за този мой въпрос и за бъдещи подобни такива, и за бъдещо напрежение, което ще възникне в Кюстендил във връзка с това закриване. Благодаря.

Работеше се при форсмажорни обстоятелства. Искам да дам пример за това как почти километър и половина от железопътната линия, която свързва две държави – България и Турция, беше разрушена и всъщност екипите на „Транспортно строителство и възстановяване” на Национална компания „Железопътна инфраструктура” в никакъв случай не стоят безучастно. Където имаше такива Където имаше такива проблеми по железопътната инфраструктура, те се отстраняваха максимално бързо, както и в случая по линията Кюстендил-Гюешево винаги се е правило всичко, което е било по силите на екипите на тези компании, за да възстановят по най-бързия начин движението и, разбира се, хората да получат достъп до медицинска помощ и каквото и да е друго. По втората тема, въпреки че не е предмет на конкретния парламентарен контрол, ще Ви дам отговор окончателно решение не е взето. Действително се предвижда преструктуриране на центровете, но това ще стане след обстоен анализ с достатъчно аргументи, ако се стигне до такова преструктуриране, което да лиши Кюстендил от правото му да бъде такъв център. Не е взето окончателно решение, не е взето все още никакво решение. Искам да подчертая, че критериите, по които ще се оценява това преструктуриране, ще бъдат изцяло пазарно и бизнес ориентирани. ако се докаже необходимият и достатъчен трафик и необходимата достатъчна нужда да съществува този център, той ще продължи да съществува. Благодаря Ви. Преминаваме към въпроса на народния представител Георги Божинов относно Проект на железопътна инфраструктура за високоскоростна железопътна линия Видин-София в района на гр. Враца. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Проектът на високоскоростна железопътна линия Видин-София преминава в района на гр. Враца през централната част на града. В тази връзка изграждането на високи шумозаглушителни стени е неприемливо за жителите на гр. Враца. Това би разделило практически града на две части. Другите варианти, които са били обсъждани, имат свои недостатъци и положителни страни. Моят въпрос към Вас, господин министър, е: има ли окончателно решение по този проект специално в частта му за територията на гр. Враца и готови ли сте за ново обществено обсъждане на този проблем? За отговор – министър Московски. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! Бих искал да въведа едно уточнение, ако позволите в началото – не става въпрос за термина „високоскоростна железница”, тъй като такива са линиите, осигуряващи скорости над 250 километра в час.

с който ще бъдат оборудвани, която ще обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. В района на гр. Враца проектът преминава по съществуващо вече трасе, което и към настоящия момент преминава през града и разделя града на две. Нашата цел е осигуряване на достъп на населението в региона до една модерна железопътна услуга, както и осигуряване на безопасно и свободно придвижване на гражданите в града на регламентирани места чрез четири нови прелези и надлези, в момента е само един, които са в допълнение на съществуващия. Местата на тези пресичания ще бъдат съгласувани с общинската власт в следващата фаза на проектиране и при необходимост техният брой дори може да бъде завишен. В района на гр. Враца проектът предвижда модернизация на железопътната линия и прилежащата инфраструктура чрез реконструкция на съществуващото трасе, изграждане на нови съоръжения и нов дежурен пункт, рехабилитация на приемното здание и сградите за поддръжка и осигуряване на достъпна среда на инвалиди и трудно подвижни хора, майки с деца чрез рампи и асансьори. На този етап проектът се намира във фаза идеен проект, не се предвижда изграждане на бетонни шумозаглушителни стени с височина шест метра. Мерките за защита на населението от шум чрез изграждане на шумозаглушителни стени ще бъдат прецизирани едва в следващата фаза на проекта, след извършване на подробни изчисления за определяне на местата и вариантите за ограничаване на шума и вибрациите. Възможните варианти са шумозаглушителни стени от панели от различен материал – дърво, метал, акрилно стъкло, пластмаса и други; или още по-добре – зелен коридор от жива растителност, както и саниране и поставяне на дограми с по-добри параметри на сградите в района на Съгласно изискванията на българското законодателство различните части на проекта подлежат на обществено обсъждане. Към настоящия момент са проведени дебати по околната среда със заинтересованата общественост и местните администрации в 25 населени места. В следващата фаза на проекта предстоят още обществени обсъждания, например за подробните устройствени планове Национална компания „Железопътна инфраструктура” е готова за диалог и ще предложи на обществеността проект, който да отговори на обществените нужди – на всички стандарти за магистрален тип жп линия, на европейските изисквания за оперативна съвместимост с действащото законодателство на България. Искам да подчертая, тъй като този проект ще се финансира с евросредства, било от Кохезионния фонд или по новия инструмент – „Свързана Европа”, изискванията и нормите за шум, въобще екостандартите, които трябва да се спазват, бъдете сигурни, че са толкова високи, че

Благодаря Ви, господин министър. Приемам бележката, че не е високоскоростна, а е само скоростна линията. По-важно е друго – заявената от тази трибуна готовност диалогът Второ, високата степен на неопределеност, на която се намира проектът, онези разходи, които Вие заявихте, че ще се правят за четирите допълнителни преминавания през линията, и различните варианти за постигане на необходимите шумозаглушителни мероприятия ме карат да бъда оптимист, че в този диалог с обществеността, при тази инвариантност, която съществува в момента, за окончателно решаване на проблемите и, повтарям, заявената готовност за диалог ще намерим по-добро и по-приемливо решение за обществеността. Благодаря Ви. Дуплика? Няма да ползвате. Следва въпрос от народния представител Белгин Шукри относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара – София,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 на 23 февруари 2012 г. около 6,20 ч. на Централна автогара – София, гражданин става свидетел на измама с обмяна на валута от страна на група лица срещу български гражданин, който се завръща от чужбина. Пострадалото лице е подмамено да обмени голяма сума чужда валута на ръка под предлог, че в този час на денонощието няма работещи обменни бюра и банкови офиси, където да се извърши обмяната. За още по-голяма достоверност на добрите им намерения въпросните лица дават възможност на гражданина да провери истинността на банкнотите – български левове, на касата на един от бюфетите на автогарата. След кратко увещаване и успокоение от факта, че банкнотите са истински, гражданинът, макар и неохотно, се съгласява да направи обмяна на валутата, която носи в себе си. Свидетелят, сигнализирал ни за състоялото се събитие, твърди, че обмяната е станала бързо, след което се е създала умишлена суматоха, която дава възможност на измамниците да изчезнат. Разбрал, че е измамен, малко по-късно човекът се връща на мястото на събитието с намерение да намери извършителите или да потърси помощ от компетентни лица. Оказва се обаче, че в този час на Централна автогара – София, няма органи на реда, нито частни охранители, които да защитят пострадалите пътници. Още повече, на такова голямо обществено място, през което всеки ден минават хиляди български и чуждестранни пътници, няма дори информационна табела със спешни номера, на които можеш да сигнализираш при инциденти, измами и други подобни обстоятелства. Станалото може да бъде удостоверено чрез охранителните камери, разположени на втория етаж на Централна автогара – София, записите от които може би биха допринесли за установяване на самоличността на лицата, извършили гореописаното. В тази връзка моите въпроси към Вас са следните: как е обезпечена безопасността и сигурността на пътниците, в частност на Централна автогара – София, и на останалите транспортни възли в страната – автогари, жп гари и аерогари?

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” осъществява контрол по спазването на изискванията за извършване на обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български и чуждестранни превозвачи, превозите за собствена сметка и особените правила при договаряне на превоз на пътници и товари. Осъществява контрол по отношение функционирането на автогарите и приемането на нови автогари от гледна точка изискванията на Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари. На територията на страната към момента има действащи 131 автогари, от които 30 са общинска собственост и 101 са частна собственост. „Централна автогара” АД – гр. София, е частна собственост. няма правомощия по обезпечаване сигурността на имуществото на гражданите и предотвратяване на посегателства срещу личността им. Противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на правата и свободите на гражданите и опазването на техния живот, здраве и имущество са едни от основните задачи на органите на колегите от МВР, като правомощията им са определени от Закона за МВР и правилника за неговото приложение. Безопасността и сигурността на пътниците, намиращи се в районите на железопътни гари, стопанисвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, се гарантира съгласно общия ред в Република България. Относно осигуряването на гражданите, намиращи се в чакални, на перони и в други помещения с открит обществен достъп, се разчита на присъствието и действието на служителите от „Транспортна полиция” към Главна дирекция „Криминална полиция”. Автогари с висок интензитет на пътникопотока Автогари с висок интензитет на пътникопотока – в определени места са разположени камери за видеонаблюдение, които да позволяват пряк мониторинг и архивиране на записите за последващ анализ при необходимост. Съгласно мое разпореждане във всички гари на видими места е изписан номер 02/940-94-00 за сигнализиране за нередности в транспорта, който, заедно с всеобщо известния телефон 112 – номер за спешно сигнализиране, дава възможност за бърза реакция на съответните органи. Ще дам за пример и летище София като летищен оператор, отговарящ за стопанисването на всички активи на дружеството съгласно Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Летище София е определено за такъв и за неговата сигурност отговарят Гранична полиция, дирекция „Сигурност”, „Митница”, ДАНС и други структури в Министерството на На база международни нормативни актове в гражданското въздухоплаване летището организира проверка за сигурност на пътници, екипажи, служители, наематели, гости и техните багажи. Отговаря за контрола и достъпа в зоната за ограничен достъп, критичната част в зоната за ограничен достъп, организира наблюдение на обществените зони и зоните с ограничен достъп. Гранична полиция и СДВР отговарят за опазването на обществения ред при аерогаровото пространство, паркинги, терминали и останалите зони на летище София. Благодаря.

В 6,43 ч. на 23 февруари тази година свидетелят се обажда на телефон 112, откъдето в продължение на пет минути му се обяснява, че как той не е страна по казуса и няма как да повлияе за разрешаване на случая. А не може ли, господин министър, записът от охранителните камери да повлияе за разрешаване на случая? Не е ли ужасяващо, че в държава – членка на Европейския през 2012 г., в най-добрия град за живеене в България, група лица безнаказано да вилнеят по автогари, жп гари и аерогари? Господин министър, моята молба към Вас е да предприемете превенция на измами и посегателства срещу личността и имуществото на български и чужди граждани, които използват тези места – места за трансфер, с голям пътникопоток. Ви съветвам да контролирате изпълнението на наредбите и на другите нормативни актове, с които е оказано поставянето на информационни табели

относно спирането на пътническите влакове и проблеми в организацията на движението на влаковете по направленията Земен-Перник и Земен-Кюстендил. Слушаме Ви, господин Найденов.

многото жалби, сигнали, острото недоволство, което са изразявали пред мен хора от Земен, които ползват жп транспорта в направленията към Перник и София или от Земен към Кюстендил. Това напрежение беше особено силно изразено през зимните месеци. Обясненията винаги са били: климатичните условия, падналият сняг, обледеняването на жп линиите.

И те са спрени, в това число и в дни, когато не е имало обилен снеговалеж, и когато се предполага, че са били разчистени съответно и жп линиите. Аз съм се повод и по друго време. Слава Богу, имало е бърза реакция и от Ваша страна, и съответно от ръководството на БДЖ. Имало е и съответно удовлетворяване на очакванията на хората, пътуващи по това направление. Но все пак, господин министър, ако за това има някакви обяснения в рамките на месец февруари, няма обяснение това, което се случва сега – продължаващо разстройване на разписанието, закъснения, спрени влакове. Всъщност, всичко това даде основание в края на месец февруари тази година, Общинският съвет в Земен да Ви изпрати една протестна декларация, в която изразява и възмущение, и тревога, и протест във връзка с проблемите, които се създават за хората. Това са ученици, учители, особено работещи, разбира се, и възрастни хора, които търсят начин да стигнат до големите центрове с оглед на проблеми със здравето си. Моят въпрос, господин министър, е: добре, Вие предприемате мерки за регулиране на това напрежение, търсите някакви решения, възстановявате разписания, но вижте, само преди два дни се случи напрежението на гара Даскалово, когато разгневени пътници блокираха жп линията, поради фактът, че заради спирането на влакове те не успяват да се качат в пътническите влакове. Затова, господин министър, освен да разберем какви са били причините за спиране на тези влакове, въпросът е какво предприемате, за да подобрите транспортното обслужване на хората по направлението София-Перник-Земен или съответно от Земен към Кюстендил. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, както всъщност и Вие констатирахте – преди малко в отговора си към госпожа Манолова обясних, че през месеците януари и февруари обстановката по железопътната мрежа в страната беше изключително усложнена и движените на влаковете се осъществяваше при много тежки зимни условия. Освен по железопътната инфраструктура, пак повтарям, че имаше части от страната, територии, където, включително дори и с пътна алтернатива, изцяло и окончателно блокирано. Всъщност това е и причината, поради която в периода от началото на февруари до около 20 февруари имаше затруднения с навременното движение на влаковете, дори се налагаше в определени моменти отмяна на влакове в участъците София Кюстендил. Нанесоха се сериозни щети по дизеловите мотриси „Дезиро”. Три от тях излязоха в авариен ремонт, което от своя страна наруши плана и графика за движение като цяло на влаковете по това трасе. Към настоящия момент графикът на движение на влаковете е възстановен с изключение на крайградски пътнически влак № 60-215, заминаващ от Перник в 17,05 ч., който по технически причини е отменен до дата 1 април 2012 г. След това той ще възстанови своето движение. Други промени в разписанието на влаковете към момента няма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Ви, господин министър. Това е една полезна информация, която давате. Така или иначе, щях да Ви попитам, като уточняващ въпрос, за влака в 17,05 ч., но ме интересува и нещо друго. Констатира се, в това число от информацията, която имам отново от хора, свързани с жп транспорта по направлението Перник-Земен, че има бързи влакове, които при спиране и нарушение в разписанието започват да функционират като пътнически влакове, при което, разбира се, те пристигат на крайната гара с огромно закъснение, причинява неудобства на хората, но билетите им са на цената на билети за бързи влакове. Много бих искал в дупликата, ако пожелаете да вземете думата, да уточним ще продължава ли тази практика. Много ми се иска това да не бъде практика и тя да бъде преустановена. Второ, в случаите, в които се налага някаква промяна в разписанията, нека хората да имат тази информация предварително, а не тогава когато те отидат на гарата, чакат на перона и изведнъж се оказва, че има промяна. Ясно е, че това създава затруднение. Трето, нека тези промени, в това число и спирането на влаковете, да бъдат съгласувани с местната власт, за да предприеме тя определени действия, да може да реагира, по някакъв начин да предупреди хората, те да имат тази информация и да направят промени в своя дневен ред, в своето разписание, за да не се стига до, примерно, неприсъствени дни на работните им места. Това води до санкции и по отношение на работещите, и по отношение на учениците. Разбира се, информацията, че от 1 април ще бъде възстановено движението на влака в 17,05 ч., е една полезна информация и аз съм убеден, че хората, които ни слушат и гледат, ще адмирират тази информация. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми господин Найденов, искрено приемам препоръките, които отправихте, за за навременната информация, за превантивните действия от страна на железопътната администрация, за да се намали възможно най-много щетата от каквито и да е било метеорологични условия и трети фактори, които всъщност са основната причина за нарушаване на нормалния график. От моя страна аз ще се разпоредя да се приемат такива превантивни действия. Благодаря Ви, министър Московски, за участието в парламентарния контрол. Преди да закрия пленарния ден – следващо редовно пленарно заседание идната сряда, на 28 март, с начален час 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)